kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 27. seje Državnega zbora! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Franc Jurša, Jožef Horvat, Karmen Furman, Nada Brinovšek, Mojca Žnidarič, Aljaž Kovačič, Nik Prebil, Eva Irgl, Tomaž Lisec, Tina Heferle do 13. ure, Iva Dimic, Aleksander Reberšek, Matjaž Han, Bojan Podkrajšek, Violeta Tomić, Željko Cigler, Primož Siter, Matej T. Vatovec od 13. ure dalje.

Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022 je na podlagi petega odstavka 399. člena Energetskega zakona v soglasje Državnemu zboru predložila Agencija za energijo. Za dopolnilno obrazložitev Programa dela in finančnega načrta dajem besedo predstavnici predlagatelja direktorici Agencije za energijo mag. Duški Godina. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni! Spoštovani predsednik, hvala za besedo! Globalni trendi, kot so zaton fosilne dobe, vzpon obnovljivih virov energije, demokratizacija, decentralizacija in digitalizacija energetike ter elektrifikacija vseh sektorjev porabe energije vplivajo tudi na vlaganja v energetsko infrastrukturo. Potrebne bodo veliko večje naložbe v elektroenergetsko omrežje, transformacija sektorja pa bo učinkovita le, če bomo zagotovili boljšo izrabo omrežij, povečali in pohitrili vključevanje razpršenih virov energije v sistem in omogočili aktivno udeležbo odjemalcev in prilaganje odjema stanju v omrežju. Navedeno postavlja pomembne izzive tudi pred Agencijo za energijo, saj je reguliranje dinamičen proces, ki se mora ustrezno odzivati na spremembo in smeri razvoja, digitalizacija energetike pa se mora odvijati v interesu odjemalcev, prehod na podnebno nevtralno družbo pa moramo izvesti z najmanjšimi stroški. Skladno s temi načeli bo agencija v letu 2022 pripravila novo metodologijo za določitev upravičenih stroškov, ki morajo elektrooperaterje še bolj spodbuditi v stroškovno učinkovite naložbe, usmerjene k čim večji izkoriščenosti omrežij. Na podlagi izsledkov študije in obsežnega posvetovalnega procesa z vsemi deležniki na trgu načrtujemo pripravo nove obračunske metodologije, ki jo bomo postopoma uvajali v naslednjih regulativnih obdobjih. Cilj je zagotoviti učinkovit in nediskriminatoren dostop do omrežij, prav tako pa zagotoviti obračunske elemente omrežnine, ki bodo odjemalcem sporočali, kako lahko njihova dejanja bodisi povečajo bodisi zmanjšajo prihodne stroške uporabe omrežja na različnih lokacijah, kar vključuje tako stroške priključitve kot stroške uporabe omrežja. Tudi v letu 2022 bomo izvedli dva javna poziva investitorjem v proizvodne naprave na obnovljive vire energije, pri čemer nova zakonodaja podporno shemo širi tudi na proizvodnjo drugih energentov, kot so plini iz obnovljivih virov, tekoča biogoriva, vodik in na proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje v proizvodnem procesu, proizvodnjo električne energije v kombinaciji s hranilniki in drugo. Ob izpostavljenih izzivih bomo odgovorno izvajali tudi vse naloge s področja reguliranja na področju oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto, naloge s področja monitoringa in nadzora energetskega trga ter zagotavljanja njegove konkurenčnosti, preprečevanja tržnih zlorab, varstva pravic odjemalcem in zagotavljanja zakonitosti izvajanja energetskih dejavnosti. Na področju učinkovite rabe bomo spremljali in poročali o doseganju obveznih prihrankov energije in izpolnjevanja obveznih rednih energetskih pregledov v velikih gospodarskih družbah. V Sloveniji poteka proces nastajanja nove energetske zakonodaje. Energetski zakon bo tako preoblikovan v šest področnih zakonov. Vsak od navedenih zakonov agenciji poleg obstoječih nalog prinaša dodatne pristojnosti. Najobsežnejša nova pristojnost agencije iz pravkar sprejetega Zakona o oskrbi z električno energijo je potrjevanje razvojnih načrtov elektrooperaterjev, ki morajo zagotoviti stroškovno učinkovit razvoj varnih, zanesljivih in prožnih sistemov za prenos in distribucijo električne energije. Vsaki dve leti bo agencija morala pripraviti poročilo o razvoju pametnih omrežij ter operaterjem podati predloge izboljšav, ki jih bodo morali upoštevati pri pripravi razvojnih načrtov. Na področju zemeljskega plina bo agencija poleg dosedanjih izvajala tudi nove naloge v zvezi z načrtom prilagoditev za prevzem plinov v sistem, katerih namen je dekarbonizacija plinskega sektorja. V okviru zanesljive oskrbe s plini bo določila metodologijo za izračun nadomestil in cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina. Zaradi sprejemanja novih zakonov v letošnjem letu je nekatere nove naloge težko oceniti tako po obsegu kot glede začetka izvajanja, zato agencija v letu 2022 v kadrovskem načrtu ne načrtuje dodatnih zaposlitev, ampak bomo izvajanje teh nalog zagotovili z notranjo reorganizacijo ter zasedbo trenutno odprtih delovnih mest. Pri vseh nalogah so izpostavljena tudi tveganja za njihovo izvedbo in največje tveganje je razpoložljivost načrtovanih kadrovskih virov, pa ne samo zaradi epidemije covida-19, temveč tudi zaradi vse večjih težav na področju zaposlovanja novih in odliva obstoječih kadrov, ki ga zaznavamo zaradi izrazite razlike ravni plač v javnem sektorju, kamor sodi agencija, in v energetiki, kamor sodijo podjetja, ki jih agencija regulira. Reguliranje in nadzor energetskega trga postaja vedno bolj strokovno zahtevno delo, saj odločilno vpliva na preobrazbo energetike, obseg nalog regulatorja se z vsako spremembo zakonodaje širi, zato je nujna tudi sprememba oziroma izločitev agencije iz sistema plač v javnem sektorju, kar se lahko zagotovi že ob sprejemanju Zakona o energetski politiki, ki je trenutno v vladnem postopku. Navedeno je še toliko bolj smotrno in izvedljivo, ker agencija ni uporabnica proračunskih sredstev. Pretežni vir prihodkov predstavljata letni nadomestili operaterja prenosnega sistema električne energije in zemeljskega plina. Agencija stroške poslovanja skrbno načrtuje. Za leto 2022 sta nadomestili obeh operaterjev načrtovani v enakem obsegu kot v letošnjem letu in skupaj z ostalimi razpoložljivimi viri zagotavljata potreben obseg sredstev za realizacijo programa dela. Tudi v letu 2022 bomo odgovorno in učinkovito izvajali začrtane naloge. Delovali bomo proaktivno, ob tem pa na poti k podnebno nevtralni družbi spodbujali sodelovanje vseh udeležencev energetskega trga. Na podlagi navedenega Državnemu zboru predlagam, da Program dela in finančno načrt Agencije za energijo za leto 2022 potrdi. Hvala. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki Državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici Mateji Udovč.

obravnaval program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022, ki ga je Državnemu zboru posredovala Agencija za energijo. Direktorica agencije mag. Duška Godina je poudarila, da bo agencija v letu 2022 pripravila novo metodologijo za določitev upravičenih stroškov za naslednja tri leta, ki mora elektrooperaterje še bolj spodbuditi v stroškovno učinkovite naložbe, usmerjene k čim večji izkoriščenosti omrežij. V tekočem letu agencija zaključuje prvo fazo prenove tarifnega sistema, za obračun omrežnine v letu 2022 pa na podlagi izsledkov študije in obsežnega posvetovalnega procesa z vsemi deležniki na trgu načrtuje pripravo nove obračunske metodologije, ki jo bo postopoma uvajala v naslednjih regulativnih obdobjih. V nadaljevanju je izpostavila, da bo velik izziv ob zatonu fosilne dobe in zapiranju velikih proizvodnih objektov predstavljajo pokrivanje sezonskih nihanj glede na volatilne obnovljive vire energije in napovedano povečano rabo električne energije in s tem povezano sezonsko shranjevanje, kjer v ospredje vse bolj prihajajo vodikove tehnologije. Agencija bo z udejstvovanjem v delovanju mednarodnih energetskih regulatorjev sodelovala pri snovanju novega zakonodajnega svežnja Evropske unije za področja zemeljskega plina, vodika in drugih obnovljivih virov. V letu 2022 bo agencija nadaljevala tudi z izvajanjem podporne sheme in izvedla dva javna poziva investitorjev v proizvodne naprave na OVE, pri čemer nova zakonodaja podporno shemo širi tudi na proizvodnjo drugih energentov, kot so na primer plini iz obnovljivih virov, tekoča biogoriva, vodik, na proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje in hlajenje v proizvodnem procesu ter proizvodnja električne energije v kombinaciji s hranilniki. Med drugim je še izpostavila, da agencija v kadrovskem načrtu za leto 2022 ne načrtuje dodatnih zaposlitev, ampak bo izvajanje nalog zagotovila z notranjo reorganizacijo ter zasedbo trenutno odprtih delovnih mest. V zvezi s tem je posebej poudarila, da največje tveganje za agencijo predstavlja razpoložljivost načrtovanih kadrovskih virov, ne samo zaradi epidemije covida-19 in s tem povečane odsotnosti zaposlenih z dela, temveč tudi zaradi vse večje težave na področju zaposlovanja novih in odliva obstoječih kadrov. Ocenila je, da je glavni razlog temu izrazita razlika med plačami v javnem sektorju, kamor sodi agencija, in v energetiki, kamor sodijo podjetja, ki jih agencija regulira. Ocenila je, da reguliranje energetskih podjetij postaja vedno bolj strokovno zahtevno delo, ki odločilno vpliva na preobrazbo energetike. Glede na to, da se obseg nalog regulatorja širi, bi bila nujna sprememba oziroma izločitev agencije iz sistema plač v javnem sektorju. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Bogomir Vnučec je dejal, da komisija program dela podpira in ocenjuje, da je pripravljen zelo strukturirano ter na pregleden in razumljiv način predstavlja prioritete, cilje, opis načrtovanih aktivnosti, kazalnike uspešnosti, tveganja za odstopanja, rok ter kadrovski vir za izvedbo nalog. Brez razprave je odbor sprejel sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 z dne 28. 9. 2021. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala, predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi! Agencija za energijo pristojnemu matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora vsako leto podrobno predstavi svoje letno poročilo ter program dela in finančni načrt za prihajajoče leto. Agencija ni samo pomemben regulator na trgu električne energije. Kot takšna ima ogromno pomembnih nalog in pristojnosti, ki jih lahko razdelimo v več sklopov. Ključna naloga je reguliranje in nadzor nad pravilnostjo obračunavanja omrežnin operaterja pri dobavi električne energije. Na ta način agencija skrbi, da se omrežnine ne zaračunavajo nad upravičenimi stroški. V primeru, da te naloge ne bi opravljala, bi lahko končni uporabnik plačal višjo ceno, kot pa jo plačuje sedaj. Med njene naloge spadajo tudi nadzor in preverjanje operaterjev, kar pomeni, da skrbi, da operaterji v zadostni meri vlagajo v zmogljivost distribucijskih omrežij in posledično omogočajo kakovostno in varno distribucijo električne energije in zemeljskega plina do končnih uporabnikov. Na podlagi sprejetega dokumenta, ki ga je predstavila agencija, v Poslanski skupini Socialnih demokratov poročilo, finančni načrt ter program dela ocenjujemo kot zgledno in kvalitetno pripravljeno. Menimo tudi, da je ključna naloga oziroma vloga agencije možnost odločanja v sporih med uporabniki in operaterji, saj lahko agencija nudi zaščito uporabniku, ki je največkrat šibkejša stranka v postopku. Socialni demokrati menimo, da mora agencija imeti ključno vlogo pri zaščiti končnih potrošnikov, saj bo le-tako končnega potrošnika obvarovala oziroma mu zagotovila, da bo za svoje plačilo dobil energent, ki bo najvišje kakovosti ter hkrati dobavljen brez kakršnihkoli motenj. Sprejemanje, opozarjanje ter reševanje problemov, s katerim se srečujejo najranljivejši posamezniki naše družbe, je vsakdanjik Socialnih demokratov, ki se ne bomo sprijaznili oziroma dovolili, da se energetska revščina povečuje. Ravno obratno, moramo jo zmanjšati, saj ima vsakdo v naši družbi pravico dostopa do energenta, ki mu omogoča dostojno ter kvalitetno življenje. O energetski revščini ne bi na dolgo in široko, saj smo se na žalost že znašli v njej in o tem v tej dvorani povedali že ogromno. Naloga in pristojnosti in agencije so še kako pomembne, predvsem pa je pomembno, da jih le-ta izvajajo kvalitetno in učinkovito. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 podprla. Hvala lepa. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O predlogu sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, 25. novembra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite mi, da vam na kratko predstavim poglavitne rešitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je vlada predložila Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje in po rednem postopku. Poglavitni cilj novele zakona je izpolnitev obveznosti uskladitve s predpisi Evropske unije, in sicer z direktivo Sveta EU, ki določa splošni režim za trošarino, in z direktivo Sveta EU, ki spreminja direktivo o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Na področju trošarinskega režima se z novelo zakona predlaga elektronsko spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo za dobavo za komercialni namen, od 13. februarja 2023. Predlaga se povezovanje podatkov trošarinskih in carinskih postopkov in skupna stopnja Evropske unije za delne izgube trošarinskih izdelkov, ki nastanejo pri gibanju trošarinskih izdelkov zaradi njihovih fizičnih in kemičnih značilnosti ter zunanjih dejavnikov. Pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije se z novelo zakona predlaga opustitev uporabe papirnatega trošarinskega dokumenta in obvezna uporaba računalniško podprtega sistema od 1. januarja 2023. Na področju trošarinske obravnave alkohola in alkoholnih pijač se z novelo zakona predlaga izdaja potrdila za neodvisnega malega proizvajalca alkoholnih pijač v Sloveniji. Potrdilo, ki bo izkazovalo letno proizvedeno količino alkohola in alkoholne pijače, bo spremljalo gibanje alkohola in alkoholnih pijač prejemnikov v drugo državo članico Unije, v kateri bo lahko proizvajalec uveljavljal nižjo trošarino, če je ta za malega proizvajalca alkohola ali alkoholnih pijač v namembni državi članici Unije določena. Za malega proizvajalca piva v Sloveniji se predlaga določanje statusa na podlagi proizvedenih količin v preteklem in ne več v tekočem koledarskem letu. Predlagana novela zakona ne bo imela neposrednih posledic na državni proračun, predlagane rešitve pa posredno pozitivno vplivajo na višino pobrane trošarine, saj so instrument za poenostavitev postopkov obračuna trošarine v nekaterih primerih oziroma instrument za preprečevanje izogibanja plačevanja trošarin v trgovanju med državami članicami. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, v skladu s povedanim vlada predlaga, da predlog zakona podprete. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 39. seji, 3. novembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k 14 členom. Državna sekretarka z Ministrstva za finance je v uvodni razlagi predstavila poglavitne rešitve predloga zakona, pri katerem gre za uskladitev nacionalne zakonodaje s predpisi Evropske unije. Pojasnila je, da se nacionalna zakonodaja usklajuje z direktivo, ki določa splošni režim za trošarino, ter z direktivo, ki spreminja direktivo o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Pri tem je poudarila, da predlagane rešitve posredno pozitivno vplivajo na višino pobrane trošarine, saj so v nekaterih primerih inštrument za poenostavitev postopkov obračuna trošarine oziroma inštrument za preprečevanje izogibanja plačevanja trošarin. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila na pripombo iz uvodnega dela njihovega pisnega mnenja, ki se nanaša na pristop pri prenosu vsebine direktive v nacionalni pravni red. Opozorila je, da gre v določenih členih za dobesedni prenos dela direktive, kar ni ustrezno. Glede pripomb službe k posameznim členom je pojasnila, da so pripombe večinoma zakonodajnotehnične narave, nekatere pa se nanašajo tudi na jasnost in določnost zakonskih norm. Pojasnila je, da vloženi amandmaji v večji meri ustrezno upoštevajo zakonodajnotehnične pripombe iz mnenja, ne pa tudi vseh pripomb iz uvodnega dela in pripomb, ki se nanašajo na potrebo po večji jasnosti in določnosti zakonskih norm. Članice in člani odbora za finance o vsebini predloga zakona niso razpravljali. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 14. členom in amandmaje sprejel. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona pa je sestavi del tega poročila. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mihael Prevec bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija − krščanski demokrati. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani predstavnici ministrstva, spoštovani kolegice in kolegi! Cilj novele Zakona o trošarinah, ki je danes pred nami, je uskladitev zakona z evropskimi predpisi, natančneje z direktivo o določitvi splošnega režima za trošarino ter direktivo o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Rok za prenos direktiv v slovenski pravni red poteče konec letošnjega leta. Naj na kratko izpostavim nekaj vidikov oziroma rešitev novele zakona, ki jih v Poslanski skupini Nove Slovenije ocenjujemo kot Evropska komisija ocenjuje, da je na ravni Evropske unije zaradi nepravilnosti po uvozu trošarinskih izdelkov v Unijo od 20 do 50 milijonov evrov utaje trošarin letno. Ker v primeru odpreme po uvozu v drugo članico podatki o carinski uvozni deklaraciji in elektronskem trošarinskem dokumentu trenutno niso povezani, nista zagotovljena sledljivost in potrdilo, da so po izvozu trošarinski izdelki prispeli v namembni kraj. V predlogu zakona je zato določena nova obveznost deklaranta, da pristojnim organom v državi uvoza, ki je odgovorna za sprostitev trošarinskih izdelkov v prosti promet, predloži trošarinsko številko pošiljatelja in prejemnika trošarinskih izdelkov v namembni državi članici, če ta ni država članica uvoza trošarinskih izdelkov. Davčni organ bo lahko zahteval dokazilo, da so uvoženi trošarinski izdelki namenjeni odpremi od kraja uvoza na ozemlju Unije do prejemnika trošarinskih izdelkov na ozemlju druge države članice. Evropska komisija ugotavlja, da so sedanji postopki spremljanja gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za dobavo za komercialni namen časovno zamudni in neučinkoviti, zato je treba postopke gibanja informatizirati. Z odobritvijo prijave davčni organ osebam s statusom omogoči obvezno uporabo računalniško podprtega sistema za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov. Opredelijo se postopki računalniško podprtega sistema pri gibanju trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen. Elektronski poenostavljeni trošarinski dokument bo nadomestil uporabo papirnega dokumenta, ki po veljavni ureditvi spremlja gibanje. Pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji se na podlagi zakona uporablja trošarinski dokument, ki spremlja gibanje v papirni obliki. S 1. 9. 2019 je bila na pobudo imetnikov trošarinskih dovoljenj, ki gibajo trošarinske izdelke v režimu odloga v Sloveniji, za gibanje omogočena uporaba računalniško podprtega sistema. Še vedno pa se pri gibanju lahko uporablja papirni trošarinski dokument. Posebej pa velja pozdraviti nadgradnjo sistema uveljavljanja znižanja trošarin za malega proizvajalca alkoholnih pijač. Že omenjena direktiva določa, da lahko države članice Evropske unije na zahtevo malega proizvajalca alkoholnih pijač predložijo potrdilo o njegovi skupni letni proizvodnji za preteklo koledarsko leto z namenom, da lahko uveljavi ugodnosti znižane trošarine za malega proizvajalca, ki veljajo v namembni državi članici. Z novelo se tako predlaga, da lahko mali proizvajalec alkoholnih pijač ali alkohola zaprosi za ustrezno potrdilo davčnega organa. Predlog novele torej prinaša nekatere pozitivne spremembe. Predvsem velja poudariti usmeritev v informatizacijo procesov, zmanjšanje ovir pri povezovanju in čezmejnih trošarinskih postopkih ter urejanje možnosti malega proizvajalca alkoholnih pijač za znižanje trošarine v drugi državi. Ker gre za več smiselnih uskladitev zakona o trošarinah s sekundarno zakonodajo Evropske unije, bomo v Poslanski skupini Nove Slovenije predlog novele podprli. Hvala lepa.

Danes drugič obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila Vlada. S to novelo želi vlada v naš pravni red prinesti določene rešitve, da bi našo trošarinsko zakonodajo posodobila in jo uskladila z vsebino nekaterih evropskih predpisov, kot sta direktivi Evropske unije, katerih rok za prenos v naš pravni red poteče 31. decembra tega leta. Rešitve, ki so predlagane v sklopu te novele, urejajo procese uveljavljanja trošarin ob posebnih dogodkih. S predvidenimi spremembami se določa obvezna uporaba računalniško podprtega sistema pri gibanju trošarinskih izdelkov, uvaja se elektronsko spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za dobavo za komercialni namen, nenazadnje pa se s to novelo krepi tudi povezava carinskih in trošarinskih postopkov. V Poslanski skupin Stranke modernega centra smo prepričani, da gredo vse predvidene rešitve v smeri povečane transparentnosti na področju obračunavanja trošarin. Dejstvo je, da se mora država izogibati potencialni izpostavljenosti izgubam, povezanimi z nezaračunavanjem trošarin določenih izdelkov. Zato verjamemo, da so sleherni napori v smeri učinkovitejšega pregleda nad prometom trošarinskih izdelkov ustrezni. Prav tako smo prepričani, da je za zagotavljanje stabilnosti tako obsežnega in celovitega sistema, kot je sistem obračunavanja trošarin, potrebno reševanje na evropski ravni. Zato verjamemo, da je usklajevanje nacionalnih trošarinskih zakonodaj z evropskimi smernicami najučinkovitejša pot urejanja trošarinskih politik individualnih evropskih držav. Poslanski skupini Stranki modernega centra bomo na podlagi navedenih dejstev Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah podprli. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani! Konec maja letos smo v Državnem zboru sprejeli novelo Zakona o trošarinah, pa je že nekaj mesecev za tem na mizi nova novela, ki so jo pripravili na finančnem ministrstvu. Cilj predlagane novele je uskladitev zakona z evropskimi predpisi, konkretno z dvema direktivama iz leta 2020, ki jih moramo v naš pravni sistem prenesti do konca tega leta. Bistvena novost, ki jo prinaša novela, je uvedba boljše povezave med carinskimi in trošarinskimi postopki ter uvedba elektronskega sistema, ki bo na ravni EU transparentno spremljal gibanje trošarinskih izdelkov. Zakon z letom 2023 določa obvezno uporabo računalniškega podpornega sistema pri gibanju izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji. Zaradi prenosa druge direktive se glede gibanja alkohola, ki je namenjen industriji, opušča obveznost uporabe trošarinskega dokumenta, saj se je ta izkazal kot nepotreben, glede na to da je ta vrsta alkohola oproščena trošarine. Države članice bodo po novem olajšale poslovanje malih proizvajalcev alkoholnih pijač. Ti bodo davčni organ zaprosili za izdajo potrdila o izpolnjevanju kriterijev za malega proizvajalca. Potrdilo bo spremljalo njihove pošiljke v namembno državno članico. Potrdilo proizvajalcu omogoča, da v skladu z zakonodajo uveljavlja nižjo trošarino. Novote, ki jih uvaja EU in ki jih prenašamo v naš pravni red, v SAB smatramo kot pozitivne. S povezanimi sistemi bomo preprečili utaje trošarin, ki smo jim priča danes. Usklajeni informacijski sistemi v državah članicah bodo prispevali tudi k večji pravni varnosti, odpravili bodo določene nepotrebne upravne postopke, kar za vse gospodarske subjekte pomeni nižanje stroškov. Obenem pa ne moremo mimo finančnih posledic tega zakona. Po trditvah Vlade bo za nadgradnjo sedanjega informacijskega sistema porabljenih kar 1,37 milijona evrov proračunskega denarja. Glede na nekontrolirano porabo te vlade in številne afere, ki vzbujajo sum, da se z denarjem državljank in državljanov ne ravna gospodarno in transparentno, je povsem na mestu vprašanje, ali je vlada že izbrala ponudnika, ki bo nadgrajeval ta sistem, in ali ali so stroški, ki jih bo Slovenija za ta namen plačala izbranemu podjetniku, lahko nižji. Ob povsem razstreljenih javnih financah in negotovi prihodnosti v SAB žal ne moremo podpreti tega zakona, ne bomo mu pa niti nasprotovali. Hvala.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Prenovljeni zakon o trošarinah, ki je v Sloveniji v uporabi od avgusta 2016, je usklajen z zakonodajo Evropske unije, in sicer predvsem z direktivo, ki ureja splošni režim za trošarinske izdelke s posebnim poudarkom na proizvodnji, skladiščenju in gibanju trošarinskih izdelkov med državami članicami. Temeljni cilj omenjene direktive pa je omogočiti prost pretok blaga, hkrati pa zagotoviti, da države članice na koncu poberejo ustrezen trošarinski dolg kot pomemben strukturni element njihovih proračunskih prihodkov. Leta 2019 je bila direktiva spremenjena. V istem letu je bila spremenjena tudi direktiva o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače, zato je treba do konca letošnjega leta temu prilagoditi tudi našo nacionalno zakonodajo. Evropska komisija ocenjuje, da je na ravni Unije zaradi nepravilnosti pri uvozu trošarinskih izdelkov v Unijo od 20 do 50 milijonov evrov utaje trošarin letno. S predlaganimi spremembami zakona se na področju trošarinskega režima med drugim predlaga povezovanje carinskih in trošarinskih postopkov med državami članicami. S predlogom novele se uvaja elektronsko spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za dobavo za komercialni namen. V zvezi s tem se določajo novi statusi trošarinskih zavezancev, ki sodelujejo pri tem gibanju. Elektronski poenostavljeni trošarinski dokument bo v prihodnje nadomestil uporabo papirnega dokumenta, ki po veljavni ureditvi spremlja gibanje trošarinskega blaga. Na področju izgub trošarinskih izdelkov, ki lahko nastanejo pri gibanju med državami članicami, se s predlogom zakona pripoznava delna izguba trošarinskih izdelkov, ki nastane zaradi njihove narave. Določa se tudi obvezna uporaba računalniško podprtega sistema pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji, zato bo uporaba papirnega trošarinskega dokumenta postopno opuščena, in sicer bo mogoča najdlje do 12. februarja 2023. Trošarine so v slovenskem državnem proračunu izjemno pomemben prihodek. Leta 2019 je bilo pobranih za milijardo in 543 milijonov evrov, kar je pomenilo 15,6 % celotnih prihodkov proračuna. Leta 2020 pa za 1 milijardo in 314 milijonov evrov, kar je bilo 14,5 odstotkov vseh prihodkov. Na področju trošarinske obravnave alkohola in alkoholnih pijač pa direktiva določa, da lahko države članice na zahtevo malega proizvajalca alkoholnih pijač predložijo potrdilo o njegovi skupni letni proizvodnji za preteklo koledarsko leto, ki lahko spremlja pošiljko alkoholnih pijač. Tako lahko proizvajalec uveljavlja ugodnosti znižane trošarine za malega proizvajalca, ki veljajo v namembni državi članici. V strukturi prihodkov od trošarin v slovenskem proračunu predstavljajo trošarine na alkohol in alkoholne pijače daleč najmanjši delež, okrog 8 %, trošarine na tobačne izdelke obsegajo približno 30 %, trošarine na mineralna olja, plin in električno energijo pa dobrih 60 %. Predlagane zakonske spremembe bodo posredno pozitivno vplivale na višino pobrane trošarine, saj so instrument za poenostavitev postopkov obračuna trošarine oziroma instrument za preprečevanje izogibanja plačevanju trošarin v trgovanju med državami članicami Evropske unije. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah podprli.

Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. V Slovenski nacionalni stranki smo vedno pozorni in kritični do stvari, ki nam prihajajo iz Bruslja. Navajeni smo že, da od tam redko kaj pride dobrega za naš narod. Tokrat pa se po našem mnenju ti dve direktivi Evropske unije dobro usklajujeta z Zakonom o trošarinah znotraj našega skupnega evropskega trga. Trošarine so izjemno pomemben davčni segment, saj predstavlja na letni ravni več kot milijardo prihodkov v državni proračun, kar predstavlja več kot 2 % celotnega bruto družbenega proizvoda. Zaradi tega je ta tematika tudi pomembna. Enotna trošarinska referenčna oznaka bo omogočala skladnost in poenostavila gibanje trošarinskih izdelkov, kar bo blagodejno vplivalo tudi na naše proizvajalce tudi na področju pridelave alkoholnih pijač. Slovenci nimamo samo odličnega vina, ampak tudi izjemne proizvajalce žganih pijač ter piva, še posebej tiste manjše in ekskluzivnejše. Želim si, da bo ta trošarinska harmonizacija tudi spodbudila izvoz naših edinstvenih blagovnih znamk alkoholnih pijač in prispevala k njihovi mednarodni prepoznavnosti. V Sloveniji imamo že skoraj 100 malih pivovarjev, ki bi jih po našem mnenju morali s strani države še bistveno bolj spodbujati. Naša največja pivovarna Laško Union je že tako ali tako v rokah tujcev, zato moramo biti na to specifično obrt še toliko bolj pozorni. Mali proizvajalci piva plačujejo 50 % manj trošarin, smo pa mnenja, da bi morali ta odstotek za dodatno spodbudo v prihodnosti še povečati. Včasih se zgodi, da mali pivovarji proizvedejo toliko hektolitrov piva, da ne spadajo več pod male pivovarje. V 30. členu te spremembe zakona bomo dobro uredili to problematiko, da se bo maksimalna količina 20 tisoč hektolitrov nanašala na preteklo leto in ne več na tekoče leto. Prav tako bomo s tem členom dobro popravili še nekatere birokratske ovire, s katerimi se srečujejo mali slovenski pivovarji. Podobno kot za pivovarje pa novela zakona v naslednjem členu dobro ureja tudi problematiko, s katero se srečujejo mali slovenski proizvajalci žganja. Tudi te bi morali v prihodnosti bolj spodbujati, da bodo njihove ekskluzivne blagovne znamke lahko dosegle širše trge in pripomogle k slovenskemu gospodarstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Najlepša hvala za besedo, predsednik. Zakon, ki je danes pred nami, ne prinaša sistemskih sprememb, pomeni pa prenos in uskladitev z dvema direktivama EU, katerih rok za prenos je konec leta 2021. Ključne spremembe Zakona o trošarini se nanašajo na zmanjševanje upravnih stroškov za države članice in gospodarske subjekte, in sicer na način, da se avtomatizirajo sedanji papirni postopki z določitvijo obvezne uporabe računalniško podprtega sistema pri gibanju trošarinskih postopkov. Opredeljujejo se skupina pravila in usklajujejo se trošarinski in carinski postopki. Omejujejo se goljufije z učinkovitejšem spremljanjem gibanja trošarinskih izdelkov za avtomatizacijo in tudi navzkrižnim preverjanjem podatkov med trošarinskimi in carinskimi postopki, in sicer kadar gre za izgube trošarinskih izdelkov, primanjkljaj ali presežek količine, zavrnitve pošiljke, nepravilnosti v nadzoru ali uničenja pošiljke. Ureja se gibanje denaturiranega alkohola in omogoča, da lahko mali proizvajalec alkoholnih pijač uveljavlja ugodnosti znižane trošarine za malega proizvajalca alkoholnih pijač, ki veljajo v namembni državi članici. Za potrdilo davčnega organa lahko zaprosi mali proizvajalec alkoholnih pijač ali alkohola. Zaradi poenostavitve postopkov in novih instrumentov za preprečevanje izogibanja plačevanja trošarin se pričakuje pozitivni vpliv na prihodke v državni proračun. V Slovenski demokratski stranki bomo Predlog Zakona o trošarinah seveda podprli. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Gregor Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.

Spoštovani predsednik, spoštovane predstavnice Vlade, poslanke in poslanci! Pri vseh predlogih sprememb davčnih zakonov, s katerimi ta vlada in njena koalicija pod krinko davčnih odpustkov kopljeta velikansko proračunsko luknjo, je skoraj težko verjeti, da je vlada predlagala spremembe davčnega zakona, ki ne prinašajo novih odpustkov in ne zmanjšujejo prihodkov državnega proračuna. Žal živimo v časih, ko je neškodljiv predlog zakona s strani vlade prava redkost in temeljito smo morali preveriti, če se tudi v tem predlogu ne skriva kakšen podtaknjenec. Pri Zakonu o trošarinah se je vlada očitno odločila le za prenos spremenjene evropskega direktive, ki veleva uskladitev informacijskih sistemov, ki se uporabljajo na ravni Unije in v državah članicah. Znova se je izkazal pomen Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, katere mnenje je omogočilo pripravo ustreznih amandmajev in tako odpraviti površnost vlade pri pripravi besedila zakonskega predloga. Predlog zakona tako ne prinaša sprememb davčnih stopenj za potrošnike ter ne spreminja obstoječih davčnih obveznosti trošarinskih zavezancev. Uvaja le pravne podlage, ki bodo omogočale bolj učinkovito izmenjavo podatkov med državami. Pri tem bo olajšano poslovanje predvsem tistih, ki v različnih državah kupujejo in prodajajo s trošarino obremenjeno blago, z uvedbo posebnih novih statusov trošarinskih zavezancev certificiranih pošiljateljev oziroma prejemnikov trošarinskega blaga, ki bodo povezani z davčnimi informacijskimi sistemi in bodo vanje sami vnašali podatke, kar bo olajšalo postopke pri obračunu in odmeri davkov, zmanjšalo pa tudi administrativne postopke. Predlog zakona prenaša tudi druge določbe spremenjene evropske direktive v zvezi z elektronskimi trošarinskimi obračuni. Nadgradnja informacijskih sistemov naj bi se izvedla na strani finančne uprave in po zagotovilih predlagateljev le-to ne bo povzročilo novih stroškov na strani davčnih zavezancev. Poenoteni, poenostavljeni in bolj informatizirani davčni sistem na področju trošarin naj bi tako po mnenju vlade celo izboljšal oziroma povečal proračunski priliv iz naslova trošarin. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zato ne bomo nasprotovali sprejetju tega zakona. Hvala lepa za pozornost.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v četrtek, 25. novembra 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Hvala Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020, ki ga je Vlada skupaj z dokončnim poročilom Računskega sodišča predložila Državnemu zboru v sprejetje. Zaključni račun vsebuje opredelitev makroekonomskih izhodišč, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega proračuna, o proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna ter na koncu obrazložitve pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, primanjkljajem in zadolževanjem. Poleg obrazložitev splošnega in posebnega dela predlog zaključnega računa zajema še obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja ter poročilo o upravljanju denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa in posebne tabelarne priloge. Pojasnila so podana s primerjavo na rebalans proračuna za leto 2020, to je zadnji sprejeti proračun za leto 2020. Naj predstavim nekaj ključnih podatkov, ki jih vsebuje predlog zaključnega računa. Makroekonomsko okolje je bilo v letu 2020 v primerjavi z napovedjo gospodarskih gibanj za to leto boljše od pričakovanega. V državnem proračunu so bili tako prihodki realizirani v višini 9 milijard evrov, kar predstavlja 98,8 % načrtovanih prihodkov. Na odhodkovnih strani je bilo realiziranih dobrih 12,5 milijarde evrov odhodkov oziroma 93,8 % načrtovanih. Primanjkljaj je znašal slabih 3,5 milijarde evrov oziroma 83 % načrtovanega. Državni proračun je v letu 2020 izkazal primanjkljaj v višini 7,5 % bruto domačega proizvoda. Dolg državnega proračuna je na dan 31. 12. 2020 znašal 34,3 milijarde evrov oziroma 74,1 % bruto domačega proizvoda. Od 1. januarja 2020 do konca leta se je dolg državnega proračuna povečal za 5,8 milijard evrov. V letu 2020 je bilo v državnem proračunu v razmerju do proračuna Evropske unije realizirano 725 milijonov evrov prihodkov iz sredstev Evropske unije in iz drugih držav, 526 milijonov evrov za plačilo prispevka Republike Slovenije v proračunu Evropske unije ter 199 milijonov evrov neto proračunskega presežka v odnosu do proračuna Evropske unije. Ukrepanje za omilitev epidemije in odpravo posledic epidemije covida-19 je imelo precejšnje posledice na višje izdatke državnega proračuna. Posledično je zaradi protikriznih ukrepov v državnem proračunu na strani izdatkov bilo potrebno zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati. Na podlagi sprejete zakonodaje se je lahko država v letu 2020 dodatno zadolžila za namen financiranja omilitev posledic epidemije, in sicer za ta namen za 2 milijardi 167 milijonov evrov. Ukrepom za omilitev in odpravo posledic epidemije je bilo iz proračuna države namenjeno 2 milijardi 29 milijonov evrov izdatkov. V računu finančnih terjatev in naložb je bilo realiziranih slabih 460 milijonov evrov prejemkov in 105,6 milijona evrov izdatkov in s tem presežek v višini 354 milijonov evrov. Realizacija v računu financiranja izkazuje 7,7 milijard evrov prejemkov iz naslova zadolževanja in 2 milijardi 14 milijonov evrov izdatkov za odplačilo dolga, 2,6 milijarde evrov povečanja stanja sredstev na računu ter neto zadolževanje v višini slabih 5,8 milijarde evrov. Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo predlog zaključnega računa državnega proračuna in izdalo pozitivno mnenje za splošni del zaključnega računa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, na podlagi povedanega predlagam, da predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 sprejmete. Hvala. Predlog zaključnega računa je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za nadzor javnih financ. Besedo dajem predsedniku Igorju Pečku za predstavitev poročila komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa državna sekretarka! Komisija za nadzor javnih financ je na 22. redni seji 28. oktobra 2021 kot matično delovno telo obravnavala predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020, ki ga je na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah Državnemu zboru v sprejetje posredovala Vlada. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je v uvodu opozorila na težke okoliščine, povezane z epidemijo covida-19, v katerih se je izvrševal proračun za leto 2020. Epidemija je vplivala tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran proračuna. Pojasnila pa je tudi, da je bilo za protikoronske ukrepe namenjenih 2,3 milijarde evrov, primanjkljaj proračuna je znašal 3,5 milijarde evrov, dolg državnega proračuna pa je na dan 31. 12. 2020 znašal 34,3 milijarde evrov. Državna sekretarka je poudarila tudi, da je Računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje na splošni del predloga zaključnega računa. Predstavnica Računskega sodišča je navedla, da je Računsko sodišče revidiralo predlog zaključnega računa in pravilnost izvršitve proračuna za leto 2020 ter podalo pozitivno mnenje k splošnem delu predloga zaključnega računa ter mnenje s pridržkom k izvršitvi proračuna za leto 2020. Podrobneje je predstavila tudi posamezne nepravilnosti, ki so jih zaznali. V razpravi so se članice in člani komisije osredotočili predvsem na sredstva, ki so bila v letu 2020 namenjena soočanju z epidemijo. Opozorili so na problematiko evidentiranja in transparentnosti porabe teh sredstev ter na porazdelitev sredstev med posameznimi ministrstvi. Del razprave je obravnaval tudi učinkovitost porabe sredstev, namenjenih dodatku za delo v rizičnih razmerah. Članice in člane so zanimale tudi subvencije letalskim družbam in izkoriščanju turističnih bonov v letu 2020. V razpravi je bilo opozorjeno na pozitivno mnenje glede splošnega dela predloga zaključnega računa ter izraženo stališče, da je tudi oceno izvršitve proračuna mogoče obravnavati kot pozitivno. Z vidika transparentnosti pa je vlada v skladu z zakonom poročala poslankam in poslancem Državnega zbora, ki so ta poročila tudi obravnavali. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je podala dodatna pojasnila na vprašanja, zastavljena v razpravi, predvsem glede preglednosti predloga zaključnega računa z vidika porabe sredstev, namenjenih epidemiji covida-19, dodatnih nalog nekaterih ministrstev, povezanih z ukrepi za blaženje epidemije, ter normativnega okvira za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah. Po obravnavi Predloga zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 je komisija sprejela naslednji sklep: Komisija za nadzor javnih financ predlaga Državnemu zboru, da po obravnavi na podlagi 168. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. MAG. Še enkrat prav lep pozdrav vsem! Pred nami je Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke države za preteklo leto. Lahko bi rekli, da ja za nami izredno zahtevno leto, ki je zaradi epidemije pustilo svoj pečat tako na gospodarstvu kot tudi na preostalih segmentih naše družbe. V preteklem letu smo bili prisiljeni v začasno znatno okrnitev gospodarske rasti, ki je po prvi ocenah botrovala k padcu bruto domačega proizvoda, ki se je v letu 2020 glede na predhodno leto realno znižalo za 2,5 %, normalno pa za 4,3 nominalno. V letu 2020 je bilo v okviru državnega proračuna realiziranih 9 milijard 77 milijonov evrov prihodkov na eni strani in 12 milijard 564 milijonov evrov odhodkov na drugi strani bilance. Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije je mogoče ugotoviti, da je državni proračun v preteklem letu izkazal primanjkljaj v višini 7,5 % BDP, kar znaša približno 3 milijarde 486 milijonov evrov. Doseženi proračunski primanjkljaj je tako za 715,6 milijona evrov manjši od načrtovanega v sprejetjem proračunu. Zavedamo se, da je bila Slovenija v obdobju epidemije izpostavljena mnogim izzivom, ki se na tak ali drugačen način odražajo tudi v dokumentu, ki ga imamo danes pred seboj. Kljub temu pa smo prepričani, da imamo na določenih postavkah bilance še nekaj prostora za optimizacijo. V letu 2020 nam je uspela 77- odstotna realizacija načrtovanih prihodkov iz proračuna Evropske unije. S sprejetjem proračuna je bilo iz tega naslova načrtovanih približno 940 milijonov evrov prihodkov, ki vključujejo prejeta sredstva Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike, sredstva strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, prejeta sredstva za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU, ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav. Pod črto smo v Poslanski skupini Stranke modernega centra zadovoljni z zaključnim računom proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Skupaj s pogledom na zaključni račun proračuna za preteklo leto pa pozdravljamo prihod novega proračunskega paketa, ki po naši oceni odraža zavedanje, da je gospodarstvo generator blaginje, razvoja in socialne varnosti v družbi ter da se bodo obsežna proračunska sredstva, namenjena investicijam, slej ko prej realizirala v razvoju vseh družbenih podsistemov. Na podlagi ugotovljenega smo se v Poslanski skupini Stranke modernega centra seznanili z vsebino Predloga zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Hvala za vašo pozornost.

Lep pozdrav in hvala za besedo. V SAB zaključnemu računu državnega proračuna za leto 2020 ne bomo nasprotovali. Strinjamo se, da je za nami težko obdobje. Za nami je tudi težko leto 2020. Nismo vedeli, kaj nas čaka, nismo vedeli, kako se bodo stvari razvijale. Treba je pa jasno povedati, da je rebalans proračuna za leto 2020 sprejela že ta koalicija, se pravi, vsi načrti, vse številke v tem rebalansu proračuna za leto 2020 so vaše. Prihodki so bili realizirani v višini 9 milijard 77 milijonov. To je manj, kot ste načrtovali, in to je tudi manj od prehodnega leta 2019, kar je na nek način logično, saj je našo državo prizadela kriza, posledica te krize pa je bil tudi padec BDP in s tem prihodkov. Odhodke ste realizirali v višini 12,6 milijarde. Tudi to je za 8 % manj, kot ste načrtovali. Primanjkljaj je konec leta 2020 znašal 3,5 milijarde evrov. Od tega samo 2,2 milijarde za reševanje življenj in zdravja ljudi zaradi covida, kot večkrat poveste, 1,3 milijarde pa zaradi drugih stvari. Prva stvar, ki nas v stranki SAB moti, je, da sredstva, ki so bila namenjena za reševanje življenj in zdravja ljudi, govorim o teh 2,2 milijardah, niso prikazana transparentno. Niso prikazana tako, da lahko na hitro ugotoviš, za kaj je ta denar v času epidemije leta 2020 bil namenjen. Mi smo seveda predlagali, da bi se ta sredstva prikazovala na enem mestu, da bi zato ustanovili proračunski sklad, ki bi ga potem tudi prikazali v zaključnem računu in vseh veliko bolj transparenten način prikazovanja javne porabe. Seveda se bom obregnila tudi ob evropska sredstva. Ko smo še mi bili v vladi, so vas tukaj na desni strani bila polna usta, kako ne znamo, kako ne realiziramo, kako smo slabi pri črpanju evropskih sredstev. Vi ste načrtovali porabo, in treba je povedati, da je bil ta rebalans sprejet spomladi oziroma že bolj proti poletju, se pravi nekje na polovici proračunskega leta, leta, načrtovali ste realizacijo v višini 941 milijonov evrov. Realizirali ste kar za četrtino manj, nekaj več kot 720 milijonov evrov. Toliko ste dobri pri črpanju evropskih sredstev. In nenazadnje ste dolg samo v letu 2020 povečali za skoraj 6 milijard evrov in je ob koncu leta 2020 znašal že več kot 34 milijard evrov. Kaj bi mi delali ali pa naredili drugače v tistem letu 2020? Vsekakor bi proračune sprejemali v državnem zboru. Vi ste samo z odloki določili najvišje možne odhodke, potem pa ste prostovoljno, tako kot ste vi mislili, da je najbolje, denar delili brez rebalansa proračuna. Mi bi to vsekakor naredili drugače. Povedala sem že, da bi tudi porabo denarja, namenjenega za reševanje covidne krize, če jo lahko tako imenujem, prikazali na enem mestu in ne razpršeno po celem proračunu. Tako da pravzaprav smo redki tisti, ki znamo te številke sešteti in pogledati, koliko denarja je bilo porabljenega za reševanje krize. Drugič. Vse ukrepe za zajezitev epidemije bi sprejemali tako, da bi bili skladni z ustavo. Vaši so večinoma sprejeti tako, da so v nasprotju z ustavo. To je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. In to je seveda narobe. Dodatke za delo v teh težkih razmerah bi razporedili enakomerno med vse zaposlene, ker življenje zdravnika in življenje strežnice, ki dela na oddelku, ki dela s covidnimi bolniki, je vredno enako. Ne, vi ste zdravnikom dali 8 tisoč in več evrov na mesec, strežnicam pa 50 oziroma tudi manj evrov na mesec. Življenja vseh so vredna enako in te dodatke je treba poenotiti. poenotiti. In zdaj, ko je, upam, krize že bolj konec, ste tudi vi to ugotovili in predlagate, da bi se ti dodatki izplačevali enotno, v enaki višini. Druga stvar, upokojencem ste trikrat dali krizne dodatke. Lepo in prav. Problem nastane, ko upokojenec s 714 evri dobi 390 evrov v tem času, upokojenec s 715 evri pa nič. In to je nepravično, to je nepravično. Mi bi te dodatke razdelili bolj pravično. Da ne govorim o tem, da ste študentom dali 300 evrov, tistim vašim podpornikom pa 700 evrov na mesec ali kar 6 tisoč evrov v času epidemije. To so te razlike, ki jih mi vsekakor ne bi naredili. Bone, tiste prve turistične, bi že v letu 2020 namenili tudi za druge namene: kulturo, šport, gostinstvo. Te zadnje pa mi celo predlagamo, da dopolnite s tem, da jih lahko ljudje uporabijo tudi za plačilo elektrike, ogrevanja in

ki jih je bilo kar nekaj, zdaj v kratkem bomo obravnavali številko 10, ne bi dajali podtaknjencev, kar ste delali vi. Bom naštela samo tri. Jambrekovi univerzi ste želeli podaljšati življenjsko dobo kar z zakonom mimo pravil, ki veljajo. To je prvi podtaknjenec. Zakon o visokem šolstvu ste želeli spremeniti kar s pekapejem. S pekapejem ste želeli oziroma tudi ste na koncu ukinili, razveljavili Zakon o enotni ceni knjige. In tretja stvar, zelo na hitro ste želeli v enem segmentu speljati privatizacijo zdravstva. Na srečo smo to zadnje z amandmajem, ki smo ga vložili prav v naši poslanski skupini − to je tako imenovani kaskadni sistem za krajšanje čakalnih vrst: najprej javno, potem koncesionarji in na koncu pride zasebno − te stvari uspeli ustaviti. Ampak na takšen način se težkih časov, ki vsekakor so v letu 2020 prizadeli našo državo, ne rešuje. Vse to bi mi naredili drugače, in še kaj, kar nisem zdaj povedala, da bi bila situacija v Sloveniji danes veliko boljša, absolutno drugačna. Ker pa je zaključni račun pravzaprav neko izvršeno dejstvo, ki samo prikazuje, kako je bil denar porabljen, še enkrat povem, da v SAB zaključnemu računu ne bomo nasprotovali. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zaključni račun proračuna je akt države, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za preteklo leto. Proračun se je v letu 2020 izvrševal v izjemno težkih, izjemnih okoliščinah spopadanja z epidemijo in blaženja njenih posledic. Pri tem in ob upoštevanju nenehnih, tudi zelo napadalnih, kritik o neracionalni porabi proračunskih sredstev velja poudariti oceno Fiskalnega sveta o zaključnem računu proračuna, oceno skladnosti Fiskalnega sveta. Fiskalna pravila so bila v letu 2020 večinoma spoštovana. Pravilo glede maksimalnega dovoljenega obsega izdatkov je bilo spoštovano. Minimalni dovoljeni strukturni saldo je bil dosežen ob upoštevanju dovoljenega odstopanja. Rast izdatkov sektorja država brez enkratnih učinkov po izdatkovnem pravilu je bila nižja od dovoljene. Preseženo je bilo dovoljeno povprečno odstopanje strukturnega salda in strukturnega napora. Dolg sektorja država se je povečal v nasprotju s pravili, pri čemer je upoštevana uveljavitev obdobja izjemnih okoliščin. To je ocena skladnosti Fiskalnega sveta, daleč od kakršnekoli apokaliptičnosti, ki se hoče na vsak način uveljaviti. Zaključni račun za leto 2020 izkazuje nekatera neskladja med načrtovanimi in izvedenimi prihodkovnimi in odhodkovnimi postavkami. Prihodkovna stran je bila z rebalansom proračuna načrtovana v višini 9 milijard in 189 milijonov evrov, realizirana pa v višini 9 milijard in 77 milijonov evrov, kar je za 111 milijonov in 560 tisoč evrov manj. V strukturi prihodkov pa so davčni, nedavčni kapitalski in transferni prihodki doseženi v načrtovanih višinah. Na prihodkovni strani odstopajo v negativno smer prejeta sredstva iz Evropske unije, ki so bila predvidena v višini 941 milijonov in 374 tisoč evrov, realizirana pa v vrednosti 724 milijonov in 818 tisoč evrov. Realizacija je bila torej 77-odstotna, razlika pa je 216 milijonov in 556 tisoč evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj denimo je bilo načrtovanih 247 milijonov in 297 tisoč evrov, realiziranih pa 210 milijonov in 452 tisoč evrov, kar je za malo manj kot 37 milijonov evrov manj. V tem primeru je dosežen odstotek realizacije 85,10. Bistveno bolj kritično je v Evropskem socialnem skladu oziroma v načrtovanih prihodkih iz Evropskega socialnega sklada, kjer je bilo načrtovanih 221 milijonov in 662 tisoč evrov, realiziranih pa le 106 milijonov in 700 tisoč evrov, kar je za nekaj manj kot 115 milijonov evrov manj. Pri Evropskem socialnem skladu je dosežen odstotek realizacije samo 48,14. Napovedani odhodki proračuna so bili z rebalansom za leto 2020 določeni v višini 13 milijard in 391 milijonov evrov, uresničeni pa so bili pri 12 milijardah in 564 milijonih evrov, kar je za 827 milijonov evrov manj od načrtovanega. Tukaj izrazito odstopajo tekoči odhodki, ki so nižji za milijardo in 22 milijonov evrov, investicijski odhodki pa za nekaj manj kot 63 milijonov evrov. V strukturi tekočih odhodkov, kjer gre za milijardo manj načrtovane porabe, izrazito izstopa splošna proračunska rezervacija, ki ni bila realizirana v predvideni višini odhodkov. Poslanci Poslanske skupine Desus izpostavljamo tudi sofinanciranje pokojninske blagajne iz državnega proračuna za leto 2020. Načrtovano je bilo v vrednosti milijarde in 155 milijonov evrov, realizirano pa v vrednosti milijarde in 131 milijonov evrov. To pomeni, da je bilo načrtovanje odhodkov za sofinanciranje pokojninske blagajne kljub do skrajnosti kompliciranemu poslovnemu in proračunskemu letu zelo natančno. Gospe in gospodje! Celotno proračunsko leto 2020 je bilo obeleženo tudi s trditvami o netransparentni porabi sredstev državnega proračuna. Svoje mnenje o tem je izreklo tudi Računsko sodišče v revizijskem poročilu. Vrhovni državni revizijski organ je o predlogu splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2020 izrekel pozitivno mnenje, ker ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov niso bile pomembne. Govorimo seveda o bilanci prihodkov in odhodkov, govorimo o računu finančnih terjatev in naložb in govorimo o računu financiranja, treh izjemno pomembnih dokumentih splošnega dela proračuna, o katerih je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje. To je v Sloveniji sprejeto kot nekaj popolnoma marginalnega in nepomembnega. Na podlagi ugotovitev o pravilnosti izvrševanja državnega proračuna za leto 2020 v delu, ki se nanaša na vladne proračunske uporabnike, pa je Računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. V Vladi Republike Slovenije je 14 ministrstev. Po mnenju Računskega sodišča so samo tri med njimi, ki so dolžna predložiti odzivna poročila, ker jim med izvajanjem revizije ni uspelo odpraviti ugotovljenih nepravilnosti. Ta tri ministrstva so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za kulturo. To se pravi, od 14 ministrstev samo 3 niso že med revizijo uspela odpraviti ugotovljenih nepravilnosti. Samo 3 od 14. Zato ni odveč poudariti, da je v tem primeru stvarnost državnorevizijskih observacij razblinila rumenilo opozicijskih in medijskih halucinacij o netransparentnosti.

po na Slovenskem vedno bolj uveljavljenem, trdno uveljavljenem načelu: prazni lonci klopotajo, prazne glave pa čebljajo. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2020 predstavlja knjigovodsko izvršeno dejstvo.

Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj prisotnim. Pred sabo imamo Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Dobrih 9 milijard prihodkov v državni proračuna je pomenilo kar 98,8-odstotno realizacijo načrtovanega za leto 2020. Prav tako je bila tudi 93-odstotna realizacija, kar se tiče odhodkov v državnem proračunu, sprejemljiva. Pričakovano je bilo slabih 13,4 milijarde evrov odhodkov iz državnega proračuna, na koncu pa se je porabilo iz državnega proračuna približno 12,5 milijarde evrov. To pomeni, da je bil tudi javnofinančni primanjkljaj za 715 milijonov nižji od pričakovanega. Razumeti moramo, da je bilo tudi v tem času, obdobju za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19, namenjenih več kot 2 milijardi evrov. Slovenski nacionalni stranki se od vedno zavzemamo za ekonomsko močno in neodvisno Slovenijo, zato smo tudi pozorni na nihanje bruto družbenega proizvoda naše države. Bruto domači proizvod se je v letu 2020 realno znižal za 5,5 % in nominalno za 4.3 %. Ta podatek ni zaskrbljujoč oziroma presenetljiv, glede na situacijo v enakem časovnem obdobju drugod po svetu. Slovensko gospodarstvo je izjemno odvisno od evropskih in svetovnih finančnih ciklov, saj smo gospodarsko popolnoma speti v evropsko in svetovno ekonomijo. Temu bodo morali v prihodnosti dati več pomena, saj je gospodarska neodvisnost vsaj do določene mere zelo pomembna pri neodvisnosti celotnega naroda. Večina držav po svetu je v tem časovnem obdobju beležila upad bruto družbenega proizvoda. Hujše udarce na BDP od Slovenije so v Evropi doživele številne države, kot so na primer Nemčija, Francija, Italija, Združeno kraljestvo, Španija, Avstrija, Belgija, Islandija, Portugalska in še bi lahko našteval. Boljše kazalnike BDP od Slovenije pa so v Evropi beležile Bolgarija, Ukrajina, Nizozemska, Latvija, Albanija, Rusija, Estonija, Finska, Švedska, Danska in še kakšna država. Prav tako je bil v svetovnem merilu prisoten vsesplošni upad gospodarske aktivnosti, z izjemo nekaterih držav, ki pa so beležile izjemno rast, na primer Monako ter Irska.

Davek na dodano vrednost predstavlja pri nas največji prihodek v državnem proračunu, saj pomeni v letu 2020 skoraj 40 % celotnih prihodkov v državnem proračunu. Planirane so bile 3 milijarde in 465 milijonov evrov, država pa je realizirala 3 milijarde in 528 milijonov evrov iz istega naslova, kar je dobrih 100 milijonov več od predvidenega. Davek na dodano vrednost je odličen mehanizem, saj je poleg pravične generacije prihodkov za državni proračun tudi eden izmed težje utajenih davkov. Prav tako pa je izjemno kompatibilen v mednarodnem poslovanju. Pri njem je seveda treba paziti, da z njim preveč ne posežemo v gospodarstvo države, kar pa je prava umetnost in večna debata pri ekonomskih politikah države. politikah države. V SNS se bomo zavzemali za učinkovito davčno politiko, katere posledica bodo na eni strani ustvarile pravičnost znotraj naroda, na drugi pa spodbujala močno izvozno usmerjeno gospodarstvo. Hvala za pozornost. Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo. Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije je akt države, v katerem so v skladu s 96. členom Zakona o javnih financah prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za preteklo leto. V okviru bilance prihodkov in odhodkov so bili v sprejetem proračunu prihodki načrtovani v višini 9,2 milijarde evrov, odhodki v višini 13,4 milijarde evrov ter načrtovani primanjkljaj v višini 4,2 milijarde evrov. Dejansko doseženi rezultati državnega proračuna z vidika primanjkljaja so bili boljši od načrtovanega, in sicer je bilo v letu 2020 realiziranih 9,77 milijard prihodkov, 12,6 milijard odhodkov in primanjkljaj v višini 3,4 oziroma skoraj 3,5 milijard evrov, kar znaša 83 % načrtovanega oziroma 715 milijonov primanjkljaja manj. manj. BDP Slovenije se je v letu 2020 nominalno znižal za 4,3 odstotne točke. Dejstvo pri pregledu zaključnega računa za leto 2020 pa je, da je na višino primanjkljaja in povečane odhodke, hkrati pa na močno zmanjšane prihodke državnega proračuna najbolj vplivala epidemija bolezni covida-19, saj smo za blaženje in odpravo njenih posledic v različnih protikoronskih paketih namenili kar 2,3 milijarde evrov, s tem pa smo močno omejili tudi višino padca BDP državljanom državljanom in državljankam, podjetjem pa smo s temi sredstvi med drugim omogočili hitrejšo ekonomsko okrevanje in boljše poslovanje v letu 2021, kar se nenazadnje odraža tudi v letošnjih številkah gospodarske rasti, ki bo pri okoli 6,4 %, in seveda tudi nizki brezposelnosti. Trenutno imamo brezposelnih nekaj čez 66 tisoč oseb. V letu 2020 je bil v razmerju državnega proračuna do proračuna Evropske unije realiziran neto proračunski presežek v višini 199 milijonov evrov. računu financiranja je izkazana realizacija v višini 7,8 milijard evrov prejemkov iz naslova zadolževanja, za odplačilo dolga sta bili namenjeni 2 milijardi evrov, slabih 5,8 milijarde evrov pa predstavlja neto zadolževanje. Potrebno pa je omeniti, da smo za plačila obresti iz naslova preteklega zadolževanja namenili 771 milijonov evrov. Pozitivno pa je dejstvo, da se je znesek obresti v zadnjem obdobju močno znižal. V letu 2020 se je stanje sredstev na računih povečalo za 2,6 milijarde evrov. Del zaključnega računa Republike Slovenije predstavlja tudi 27 letnih poročil skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja. Iz priloženega gradiva je razvidno, da so institucionalne enote v letu 2020 ustvarile približno 130 milijonov evrov primanjkljaja. Omeniti je treba tudi dejstvo, da je Računsko sodišče Republike Slovenije revidiralo predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2020 in izdalo pozitivno mnenje na splošni del zaključnega računa. Revizorji Računskega sodišča pa so na samo izvrševanje državnega proračuna za leto 2020 izrekli mnenje s pridržkom, kar glede na izredne okoliščine v letu 2020 vseeno predstavlja dober rezultat, predvsem s stališča, da so bili v tem državnem zboru večkrat neupravičeno podani različni očitki o netransparentni porabi javnih sredstev. V Slovenski demokratski stranki bomo predlog zaključnega računa za leto 2020 podprli. Hvala. Hvala lepa. Igor Peček bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! V zaključnem računu ugotavljamo skladnost sprejetega proračuna, to je načrtovanih prihodkov in odhodkov z njegovo dejansko porabo. Ugotavljamo tudi, kako so se načrtovana proračunska sredstva v preteklem obdobju porabila in za katere namene. To je ključni dokument, na osnovi katerega se ugotavlja uspešnost in učinkovitost porabe sredstev državnega proračuna. Iz dokumenta lahko ugotovimo, da smo za omilitev posledic epidemije covida-19, porabili 2,1 milijarde evrov. V rebalansu proračuna za leto 2020, ki smo ga obravnavali septembra za zadnje 3 mesece v letu, pol leta po tem, ko smo se že začeli spopadati z epidemijo, pa je bilo načrtovanih 2,6 milijarde evrov sredstev. Ni odveč že v uvodu povedati, da je porabo sredstev po posameznih proračunskih postavkah, predvsem kar se tiče porabe sredstev za omilitev posledic epidemije, zelo težko ugotavljati in zahteva kar nekaj vloženega truda. Vprašanji uspešnosti in učinkovitosti sta ključni pri tem, ko dajemo oceno predloga zaključnega računa. Glede uspešnosti porabe, ki so jo sicer spremljale nepredvidljive okoliščine, kar je potrebno priznati, si lahko odgovorimo že iz dveh številk, ki sem jih navedel na uvodu. Nekaj drugega pa je, ko predlog zaključnega računa proračuna ocenjujemo z vidika učinkovitosti. Na tem mestu je potrebno navesti nekaj primerjalnih podatkov. Konec leta 2019 smo imeli presežek v višini 0,4 % BDP, medtem ko je bil leto kasneje primanjkljaj v višini minus 8,4 % BDP. Po višini sredstev, ki smo jih namenili za interventne ukrepe, smo bili med tistimi državami članicami Evropske unije, ki so za to namenile največ. Ne bo odveč, če navedemo še nekaj dejstev, in sicer to, da sredstva, ki smo jih porabljali, niso bila najbolj ciljno usmerjena ne za gospodarstvo, ne za ljudi, ki so jih najbolj potrebovali in bi si jih zaradi svojega angažmaja pri spopadanju z epidemijo najbolj zaslužili. Covidni dodatki so se delili nepravično in nesorazmerno. Večina dodeljene pomoči pa je končala v obliki prihrankov, kar se je izkazalo z rastjo depozitov na bankah. Fiskalni svet je že takrat pozival, naj bodo ukrepi za omilitev posledic epidemije transparentni, začasni in resnično usmerjeni v blažitev neposrednih posledic krize, a vendar se nam je že takrat kot tudi danes v letu 2021 v ravnokar sprejetih proračunih zgodilo to, da nerazumno naraščajo izdatki, ki s spopadanjem z epidemijo nimajo veliko skupnega. Decembra 2020 je denimo Fiskalni svet izdal priporočilo, da se v protikoronski zakonodaji ne sprejemajo ukrepi, ki slabšajo strukturni položaj javnih financ. Takrat je recimo koalicija uzakonila možnost prenehanja pogodbe o zaposlitvi oseb, ki so izpolnile pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Opredelitev do zgolj tehnične izvedbe proračuna v teh časih terja tudi njegovo vsebinsko presojo. Tako kot ne moremo zaključiti, da se vlada na vso moč bori z epidemijo, če smo istočasno v svetovnem vrhu po številu obolelih. Spoštovani! V poslanski skupini LMŠ ne moremo prikimati temu, da je bila izvedba proračuna v letu 2020 uspešna in učinkovita, saj se z rešitvami, ki jih je koalicija z njim vpeljala, nismo strinjali ne tedaj, niti se ne strinjamo danes, ko pogledamo nazaj. Proračun je v letu 2020 namreč odražal ukrepe, ki so jih koalicijski partnerji skupaj s sateliti sprejemali s protikoronsko zakonodajo, ta pa je bila po našem mnenju nepremišljena, netransparentna, v njej je mrgolelo podtaknjencev, ob katerih smo se spraševali, zakaj se vlada raje ne ukvarja zgolj z epidemijo, ampak mora ob tem zadovoljevati še partikularne želje svojih podpornikov. Glede na to, da se je delil naš denar, imajo državljani in državljanke pravico izvedeti, čemu, in to mora biti jasno in transparentno razvidno iz predloga zaključnega računa. Iz predloga, ki ga obravnavamo danes, je to zelo težko. Proračun za leto 2020 kot celota bo imel velike posledice za naše javne finance tako z vidika stabilnosti kot vzdržnosti v prihodnje. Ne ocenjujemo ga kot uspešnega in učinkovitega. Zato v LMŠ predloga zaključnega računa ne bomo podprli.

Hvala lepa, predsednik za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Na tej seji ob obravnavi proračunskih dokumentov večkrat poudarjamo, kako zelo se vladna realizacija razlikuje od proračunskih okvirov, postavljenih v Državnem zboru. Predlog zaključnega računa dokazuje, da Vlada ni izgubila nadzora šele v zadnjih mesecih, temveč je to njen način dela, kjer so obljube in akti Državnega zbora eno, realnost in samovoljne odločitve Vlade pa drugo. Leta 2020 seveda ne moremo enostavno primerjati s preteklimi leti. Gre namreč za leto v celoti zaznamovano z dvema velikima nesrečama. Prva je pandemija covida-19, druga pa vlada Janeza Janše. Obe sta se postavili in pojavili istočasno. Sodba o tem, katera od njiju je v Sloveniji povzročila več škode, pa ni enostavna. Glede na rezultate, ki jih skriva tudi ta predlog zaključnega računa, se ta neslavna zmaga nasmiha vladi. Zaključni račun za preteklo leto razkriva velika odstopanja od proračunskih načrtov. Prihodki so od načrtovanih nižji za 111 milijonov, odhodki pa za načrti zaostajajo za 827 milijonov. Slaba tolažba je, da 3,5 milijarde primanjkljaja še vedno za 715 milijonov zaostaja za načrtovanim, saj kljub temu znaša 7,5 bruto domačega proizvoda. Tudi realizacija črpanja evropskih sredstev zaostaja za načrti za 216 milijonov ali skoraj za četrtino. Dolg državnega proračuna je v lanskem letu zrasel za 5,8 milijarde evrov in se povzpel za 10 odstotnih točk ali na 74 % bruto domačega proizvoda. Spoštovani! Vse to se je zgodilo, ko je vlada v marcu začasno zadržala izvajanje proračuna in denar za financiranje epidemije zagotavljala s prerazporeditvami. Taka odstopanja so nastala, kljub temu da je bil konec septembra lanskega leta na predlog vlade sprejet rebalans proračuna. Kljub temu je vladi uspeli zgrešiti popravljane proračunske načrte na vseh ključnih proračunskih postavkah. Tudi na postavki, posebej namenjeni financiranju stroškov epidemije, je realizacija nižja za 500 milijonov evrov od predvidene. Medtem ko se vlada že od nastopa mandata hvalisa z izjemnimi proračunskimi odhodki, količina zapravljenega denarja naj bi po mnenju vladajočih kar sama od sebe dokazovala učinkovitost porabe, dejanski rezultati pa kažejo, da vlada nima pravega nadzora nad javnofinančno porabo. Še posebej če smo seznanjeni z dejstvom, da bo letošnja poraba za več kot milijardo in pol višja od dovoljene. Kakor kaže, je vlada celo denar, ki ga je uspelo prihraniti lani, že letos zapravila s presežno porabo. Pri vsem tem pa za letos ne predlaga rebalansa, temveč si skuša preko Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in proračunskih odlokov zagotoviti možnost, da samovoljno in netransparentno prerazporeja državni denar. Slika javnih financ se v letošnjem letu zgolj še slabša. Zaključni račun za lani pa nam razkriva, da tudi v lanskem letu vlada ni dobro opravila svoje naloge. V takih okoliščinah ni mogoče zgolj sešteti številk po postavkah in ugotoviti, koliko je bilo porabljeno. Omenjena velika odstopanja na krovnih postavkah so le odraz slabega vladnega načrtovanja, ki ni omejeno le na lansko leto. Če je vlada lani za slabo zamišljene dodatke zaposlenih zapravila zgolj 200 milijonov, se vsota tega v letošnjem letu približuje milijardi. Ne moremo sklepati o zaključnem računu proračuna, ne da bi ga postavili v kontekst javnofinančne situacije, ki vsekakor ni dobra. bi bil namen zaključnega računa le seštevanje vsot posameznih postavk in seznanitev Državnega zbora z njim, bi bilo mogoče tak zaključni račun celo podpreti, vendar se zaključni račun pripravi in sprejema prav zato, da se oceni učinkovitost vladnega upravljanja z javnim denarjem, da se preverijo odstopanja od proračunskih načrtov in pojasnijo razlogi zanje. Ni dovolj, da vlada odstopanja vedno znova pojasnjuje le z enim in edinim argumentom – epidemijo. Če vlada stalno trdi, da zaradi izjemnih okoliščin ne more spoštovati zakonov, aktov Državnega zbora ter drugih predpisov in sodb, potem ni dorasla nalogi, za katero obstaja, to je odgovorno in zakonito upravljanje z državo. Vsled vsega navedenega zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov, ne zato ker bi dvomili v zapisane številke, temveč zato, ker jim verjamemo, z morebitno podporo ne želimo legitimirati takšnega vladnega načrtovanja. Zato bomo nasprotovali Predlogu zaključnega računa Proračuna za leto 2020.

Hvala lepa. Lep pozdrav! Glede na sprejeti proračuna za leto 2020 je bilo realiziranih 99 % odstotkov načrtovanih prihodkov in 94 % načrtovanih odhodkov. Kljub temu je vlada pridelala 3,5 milijarde evrov minusa in to je največji proračunski primanjkljaj v zgodovini države. Največji del tega primanjkljaja 2,4 milijarde evrov, je šel na račun interventnih ukrepov. Interventni ukrepi pa so upravičeno predmet kritike, ker je vprašljivo koliko so bili gospodarni, smiselni in učinkoviti. Na to kažejo naslednje primerjalne analize v Evropski uniji. V Sloveniji je bila v letu 2020 rast proračunskega primanjkljaja med najvišjimi v Evropski uniji. Saldo sektorja država se je iz presežka 0,4 % BDP v letu 2019 prevesil v ogromen primanjkljaj minus 8,4 % BDP v letu 2020. To je četrto največje poslabšanje med državami članicami. Interventni ukrepi so tako predstavljali kar 6 % BDP, kar je spet četrti največji obseg med 22 državami. Ob tem se je bruto javni dolg lani povečal za 15 odstotnih točk, kar je deveto najvišje povišanje med državami članicami EU, kljub temu, da je bila Slovenija med rekorderkami v proračunskih izdatkih, je bil padec BDP v Sloveniji ublažen zgolj povprečno. Slovenija je bila na 10. mestu med 22 državami po padcu BDP, se pravi, četrta po tem, koliko je potrošila, 10 po tem, koliko je bila učinkovita. Poleg tega se vlada neopravičeno hvali, da je z interventnimi ukrepi rešila na 100 tisoče delovnih mest, toda konec leta 2020 je bilo v Sloveniji 87 tisoč registriranih brezposelnih, kar je 16 % več kot leto prej in po podatkih Banke Slovenije so vladni ukrepi uspeli ohraniti zgolj 16 tisoč delovnih mest, nikakor pa ne 300 tisoč, kot je to poskušala prikazovati vlada sama. Zniževanje brezposelnosti v letu 2021, do septembra 2021 je število brezposelnih padlo na 66 tisoč, ni posledica ukrepov ali pa pametne politike te vlade, ampak logična posledica vnovičnega odpiranja gospodarstva po karantenah. Druga stvar, na katero želimo opozoriti v Levici, je, da je bila distribucija sredstev,

neučinkovita. Že na začetku sem povedal, da je bilo v letu 2020 iz proračuna za namene boja proti covid krizi izplačanih 2,4 milijarde evrov sredstev. Skoraj polovica tega je šla za subvencije zasebnim podjetjem in te subvencije so bile izplačane brezpogojno. Kot smo videli, številna podjetja za to so samo pobrala subvencije in ni se ohranjalo delovnih mest. V najbolj skrajnih primerih sta Safilo in Adient celo po tem, ko sta pobrala državne subvencije, zaprla proizvodnjo v Sloveniji, jo preselila v tuje države in tukaj pustila na stotine brezposelnih. Druga stvar, ki jo je treba tukaj izpostaviti, je, da kljub temu da je Vlada potrošila 2,4 milijarde, kot pravi sama, za reševanje ljudi in gospodarstva, so se vsi ključni kazalci revščine v tem letu povečali. Pokazalo se je, da je leta 2020 pod pragom tveganja revščine živelo 254 tisoč ljudi, kar je 11 tisoč več kot leto prej. Leta 2020 je pod pragom tveganja revščine živelo 97 tisoč upokojencev, kar je 7 tisoč več kot leto prej, kar ni presenetljivo, ker je javnih sredstev, ki so šli neposredno socialno ogroženim od teh 2,4 milijarde bilo zgolj 163 milijonov. In zadnja stvar, na katero bi opozorili in zoper ne preseneča je, da se je med krizo, ko se je brezposelnost povečala za 16 odstotkov, ko je za 11 tisoč poskočilo število brezposelnih in ko je država izplačala izplačala 2,4 milijarde pomoči. Po drugi strani se je količina prihrankov gospodinjstev na slovenskih bankah blazno povečala − 22 na 24 milijard. Se pravi, prihranki na bankah so se v času te krize povečali za 2 milijardi evrov, kar je skoraj toliko, kolikor so znašale države pomoči v letu 2020. To pa pomeni naslednje. Da je vlada izplačevala te pomoči na način, da so se pretežno zlivali v žepe premožnejših, v žepe tistih gospodinjstev, ki so zmožna varčevati. Revnejša gospodinjstva, kot vemo, več ali manj tisto, kar zaslužijo ali pa prejmejo, tudi sproti porabijo. Tukaj so se pa za 2 milijardi evrov v enem letu rekordno povečali prihranki slovenskih gospodinjstev na bankah. To nenazadnje ne bi smelo presenečati. Če samo pogledamo, kako so se izplačevali dodatki v javnem sektorju, bomo videli, da je bilo v letu 2020 v ta namen namenjenih že 204 milijone evrov, do konca septembra letos pa že kar 900 milijonov evrov, pri čemer višina dodatka, vezana na urno postavko, ni bila omejena navzgor. In posledice smo videli. Medtem ko so oskrbniki in oskrbnice v domovih za starejše, ki so bili dejansko v prvih bojnih vrstah in vsak dan soočeni z okuženimi, mogoče prejeli po par 100 evrov, medtem ko so kirurgi, ki so dostikrat celo odpovedovali operacije ali pa vmes delali v zasebnih ambulantah, izplačali take dodatke, da je najbolj podjeten med njimi pobral kar 70 tisoč evrov v enem letu. letu. To se na drugi strani preslikava v ogromen proračunski primanjkljaj in pa v blazno povečanje prihrankov najbrž tega dela populacije na slovenskih bankah. Kot vemo, si približno 10 % gospodinjstev lasti večino depozitov na slovenskih bankah. Pod črto. Gre za največji proračunski primanjkljaj v zgodovini v letu 2020. Smiselnost ukrepov, zaradi katerih je vlada ta denar potrošila, je vprašljiva. V naslednjih letih bo treba natančno raziskati, kaj točno se je s tem denarjem dogajalo in v čigave roke so se ta sredstva prelila. Nenazadnje govorimo o primanjkljaju, visokem 3 milijarde in pol. V Levici zato zaključnega računa ne bomo podprli. Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Za razpravo pa sem potem pripravite Jože Lenart, Robert Pavšič, Igor Peček, mag. Bojana Muršič. MIHAEL PREVC (PS NSi): Hvala lepa, še enkrat, za besedo. Vlada pri opisu makroekonomskih izhodišč v letu 2020 izpostavlja, da je bila v primerjavi s poletno Umarjevo napovedjo gospodarskih gibanj za leto 2020 večina temeljnih kazalnikov boljših od pričakovanega. Bruto domači proizvod se je v letu 2020 realno zmanjšal za 5,5 %, kar je za 2,1 odstotni točki boljše od napovedi. Tudi na trgu dela so bila gibanja boljša od pričakovanih. Dejanski padec zaposlenosti po nacionalnih računih v letu 2020 je bil namreč za 1,4 odstotne točke nižji od napovedanega, točko pa je bila nižja registrirana brezposelnost. Po predhodnih podatkih Sursa so se v letu 2020 boljše od napovedi realizirali tudi podatki o nominalni rasti izvoza, in sicer za 7,9 Ta vlada je svoj mandat začela v kriznih razmerah. V Državni zbor je prvi paket pomoči ljudem in gospodarstvu prinesla v stotih urah. V zahtevnih okoliščinah je pripravila več interventnih zakonskih paketov za soočanje s covidom-19. Vlada je z ukrepi pomagala ohraniti 300 tisoč delovnih mest. V letu 2020 je bilo za ukrepe covida izplačano za dobri 2 milijardi evrov, kar predstavlja 16 % realiziranih odhodkov. 965 milijonov evrov se je namenilo za ukrepe, kot so: začasno čakanje na delo, nadomestila prispevkov za zdravstveno zavarovanje, plačila prispevkov za ZPIZ, plačila skrajšanega delovnega časa, podpora rejcem in kmetom, podpora upravljavcem žičniških naprav in smučišč ter sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada prihodkov v gostinstvu in turizmu. 574 milijonov evrov se je namenilo za ukrepe, kot so: solidarnostni dodatek za upokojence skozi ZPIZ, dodatki k plačam zaradi epidemije, povračilo izpada zdravstvene dejavnosti, dodatni kadri v socialnovarstvenih zavodih, pomoč izvajalcev institucionalnega varstva in pomoči na domu, izvajanje mikrobioloških raziskav, delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, testiranje, oprema za obvladovanje epidemije v blagovnih rezervah, povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih, dodatki koncesionarjem koncesionarjem zaradi epidemije, pomoč slovenskega podjetniškega sklada pri zagotavljanju zaščitne opreme za mala in srednja podjetja in pomoč občinam zaradi epidemije. 384 milijonov evrov pa se je namenilo za ukrepe, kot so: mesečni temeljni dohodek, nadomestila prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, solidarnostni dodatki študentom ter ranljivim skupinam, turistični boni, pokrivanje izpada plačila staršev za vrtce, pokrivanje izpada prihodkov za storitve dijaških in študentskih domov, šolskih kuhinj in različnim zavodom, zagotavljanje toplih obrokov za učence in dijake, pomoč izvajalcem institucionalnega varstva, pokrivanje izpada prihodkov za področje športa, povečan znesek delovnovarstvenega dodatka in solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine. Leto 2020 je bilo izjemno zahtevno leto. Ne trdimo, da so bili vsi vladni ukrepi idealni, vendar pa je vlada prevzela odgovornost in opravila pomembno delo pri soočanju z globalno pandemijo. Makroekonomski kazalniki so jasni. To jasno izhaja tudi iz zaključnega računa. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2020 bomo v Poslanski skupini Nove Slovenije podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zaključnega računa. Besedo ima Jože Lenart, pripravi naj se Robert Pavšič. Hvala lepa, predsednik. Prav je, da okoli zaključnega računa tudi kakšno rečemo. Poglejte, zaključni račun Republike Slovenije za leto 2020 je revidiran. Mnenje Računskega sodišča je je pozitivno, v vseh pomembnih pogledih pravilno in v skladu z zakonom o javnih financah, v skladu z zakonom o računovodstvu in drugimi predpisi, ki to urejajo. Ima sicer pomanjkljivosti, celo nosi mnenje s pridržkom, ki pa ga odpravljajo s popravki, vsa ta neskladja, ki so bila ugotovljena. Torej bi po vseh pravilih takšen zaključni račun morali tudi podpreti. Vendar ga v LMŠ ne moremo in bom obrazložil zakaj. Problem je drugje. Vsekakor v sami vsebini, v tem neracionalnem trošenju s sprejetimi pekapeji v tem državnem zboru, ki ste jih preglasovali, čeprav se v veliki meri v LMŠ in tudi v opoziciji z vsebino teh pekapejev nismo vedno strinjali. Gre za neracionalno trošenje, v številnih primerih nepotrebno trošenje v bombončkih, kot se je velikokrat slišalo, da gre z nekim namenom. Tudi samo povečevanje depozitov prebivalstva pri bankah v Sloveniji je delni odraz vsega tega. Preplačali smo medicinsko zaščitno opremo za potrebe epidemije. Na milijone neuporabnih mask, ventilatorjev, ki še danes ne delujejo, ki niso popolni. In če grem k bistvu, samim številkam,

pa pomeni samo iz tekočih odhodkov, da primanjkljaj znaša kar 16,3 %.

so bili tekoči odhodki, govorim brez covida, samo tekoči odhodki so bili za 7 % povečani glede na leto 2019. Ob negativni rasti BDP minus 4,2 % je zdaj znana ta končna številka. Kakšna odgovornost je potem to vlade, da je trošila celo več, kot pa je kadarkoli bila rast BDP iz tekočih odhodkov. To je ta odgovornost, ki jo stalno ponavljamo in opozarja tudi Fiskalni svet, da je bilo neracionalno trošenje. Ne govorim o covid odhodkih, govorim o tekočih odhodkih, zakaj so se toliko povečevali v času epidemije, ko bi morali zategniti pas in bi morali varčevati. In ravno ta dolg je tisti, na katerega nas danes tudi Evropska komisija opozarja, da smo neracionalno trošili. To je tisti problem, ki ga bomo verjetno zelo težko odpravili oziroma nas bo spremljal še leta in leta, kajti tudi s takimi tekočimi odhodki ste nastavili potem za naprej, da se zadeve povečujejo in jih ni možno potem brzdati. To je tisti glavni problem in očitek. V taki V taki vsebini, v takih postopkih, ker so bili tudi ti pekapeji v Državnem zboru sprejeti s preglasovanjem koalicijskih poslancev, je tudi Računsko sodišče v skladu s temi standardi moralo izdati pozitivno mnenje. Jaz oziroma v LMŠ pa poudarjamo na to trošenje, ki je bilo pa vsekakor neracionalno in ga bo težko odpraviti. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Robert Pavšič, pripravi se mag. Bojana Muršič. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, predsednik. Danes slišimo, da gre pravzaprav samo za formalnost, za neko že izvršeno dejstvo, za preteklost. Jaz se pa sprašujem, kako naj ocenjujemo politiko prihodnosti, če ne poznamo dejstev iz preteklosti. Če ocenjujemo aktualno politiko in politiko prihodnosti te politike glede na zaključni račun za leto 2020, nas lahko upravičeno zelo zelo skrbi. Kar pa slišimo ob političnem zagovarjanju tega proračuna, je to samo slikanje neke sicer lepe abstraktne, ampak zamegljene slike. Govorimo o letu 2020, ko ste že junija s preletom letal praznovali zmago, ker ste zmagali v tej vojni. Tako ste vsaj trdili. Po polovici leta ste že zmagali, potem pa pozabili na drugo polovico leta. Šele sredi oktobra ste spet spoznali, da je vrag vzel šalo tako na področju upravljanja, preprečevanja in posledic epidemije kot tudi na finančnem področju. Pa že v prvi polovici leta ste naredili marsikaj narobe. Danes nisem mogel verjeti, da se poslanska skupina hvali z nabavo zaščitne opreme, kako je bila uspešna, pa upravičuje večje trošenje v letu 2020. S čim? Z nabavo papirnatih mask? Z nabavo neuporabnih predihovalnikov? Nas spomin še ni zapustil. Že v poročilu o nabavah zaščitne in medicinske opreme je vlada lagala, dokazano, ampak za vas je to dosežek, ki je vreden pohvale. vreden pohvale. Skozi tak kup papirja ugotavljamo skladnost, ne pa strateški vidik neposredno, čeprav se da marsikaj razbrati iz teh številk. Kakšna je bila pa uspešnost pa preglednost leta 2020, je pa drugo vprašanje. In to je tisto, na kar v LMŠ nenehno opozarjamo. Ne bi ponavljal številk, ker nima smisla, gremo pa samo na en resor, ki ste mu pobrali vse, bi bil pa v letu 2020 lahko zelo pomemben za razvoj konec leta 2020, še bolj pa bi bil pomemben za nastavljanje politik razvoja v letošnjem letu. Govorimo o Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pred rebalansom je imel ta resor odobrenih 51 milijonov, z rebalansom samo še 12 milijonov. Torej ste mu pustili samo 25 %, tako na pamet preračunano, sredstev, s katerimi naj bi potem ministrstvo učinkovito delalo. In še ta, odobren z rebalansom proračuna, je bil izkoriščen manj kot 70-odstotno.

na področju energetske učinkovitosti, prometa in prometne infrastrukture, razvoja novonastalih podjetij, varovanja in okoljske infrastrukture, zmanjšanja emisij, stanovanj, kulture in civilne družbe, izobraževanja in športa, socialne varnosti. varnosti. 0 %. In če boste rekli, da se je ta denar prelil v intervencijske ukrepe, ja, ni se, ker so tudi intervencijski ukrepi bili realizirani manj kot 80-odstotno. Če gremo skozi celotni posebni del poročila, je takih ministrstev v tem kupu papirja ogromno. Ocenjevati uspešnost v tem dokumentu, lahko zaključimo samo z negativno oceno. Niste se izkazali. Pa bi lahko vse to zelo dobro pripravili tudi za nadaljevanje politik. Septembra 2020 smo sprejemali rebalans, ko je bilo malo bolj jasno, s tem da je treba še enkrat in nenehno poudarjati, vlada je imela v letu 2020 zgodovinska pooblastila, kar se tiče prerazporejanja sredstev, ne samo znotraj posamezne postavke, ampak znotraj celotnega proračuna. Kar ste želeli, ste počeli mimo parlamenta, mimo vse kontrole. In vse, kar ste zmogli, je bilo očitno to, da okej, septembra ste dali v obravnavo parlamentu rebalans proračuna, letos pa še tega ne bomo dobili, ker obvladate. Ja, obvladate brezglavo trošenje brez pogleda v prihodnost. Nočem več poslušati tega, kako ropotajo prazni lonci in prazne glave. Zelo zelo ste pametni, ampak številke številke vaših politik so pa porazne. Ali so katastrofalne ali ne, to je stvar subjektivne osebne presoje. Zame osebno so porazne in katastrofalne. Sploh, ker nam ne slikajo neke svetle prihodnosti. Če bi imeli dovolj poguma, bi nam letos dali možnost, da pregledamo letošnje finance skozi rebalans. Pa ne bo šlo, ne? Ker bi verjetno lahko ugotovili še mnogo več, kot smo iz leta 2020, ki ste ga začeli s presežkom, zaključili pa z zelo velikim minusom. Ne glede na okoliščine in vse skupaj. Veste, nenehno sklicevanje na okoliščine, epidemijo in vse skupaj ne zdrži več neke logične presoje. Nekaj časa že, ampak nenehno, kako smo v vojni, kako smo pač v letu 2020, glede na vaša dejanja, nismo bili v vojni po 15. juniju do mislim da 22. oktobra. In časa čez poletje je bilo dovolj. Ne samo za čiščenje bazenov na Krku, je bilo dovolj časa tudi za pripravo kakšne razvojne strategije in kako se bo lahko iz evropskih sredstev kaj počrpalo s pripravo dokumentacije, s pripravo razvojnih projektov. Seveda tukaj na teh postavkah, ki sem jih navedel, je bilo nič, na nekaterih postavkah, ki so pa vse zapakirane v, prav lepo ime je, ja, čakajte, da poiščem −

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes sicer govorimo o zaključnem računu za leto 2020. leto 2020. Če tako vzamemo, so to ugotovljena dejstva in karkoli bi tukaj dodajali, je pač situacija takšna, kot je, in tudi danes nič ne moremo spremeniti. Kot je bilo že nekajkrat povedano, je bilo to prvo leto epidemije, ki je pustilo globoke posledice tako na zdravju ljudi kot tudi na naših javnih financah. In še dolga dolga leta bodo državljanke in državljani pokrivali ta zapitek, ki ga je naredila ta vlada v tem letu dni. dni. Slišali smo, da so bili v bistvu prihodki realizirani v višini 9 milijard evrov, odhodki v višini 12,5 milijard. 3,5 milijarde evrov je ta vlada v roku leta dni naredila odhodkov. Od tega je bilo sicer realiziranih za 2,2 milijardi za covid dodatke, ki so bili bili izplačani. Nekateri sicer upravičeni, marsikateri pa daleč od upravičenih. Predvsem če se osredotočim na nabavo zaščitne in medicinske opreme, pa se bom dotaknila teh naših nesrečnih mask z gumico, ki po moji presoji morajo še danes biti v skladišču blagovnih rezerv, namenjenega kar nekaj denarja, so pa povsem neuporabne, o čemer smo tudi govorili. In to nas lahko pošteno skrbi, kam je šel ta denar. Denar je šel. Po mojem se bodo te maske morale nekako skuriti ali pa ne vem, čemu bodo namenjene, kajti danes lahko nosimo zgolj in samo kirurške maske in FFP2 maske. Mogoče v prihodnjih mesecih še kirurške maske ne bodo zadostovale, ampak bomo morali imeti samo FFP2 maske. Če bi bilo tako, bi potem tudi za takšne maske morala država nameniti dovolj sredstev in jih tudi zagotoviti za vse državljanke in državljane. In kaj je najbolj hudo? Hudo je to, da smo v mesecu septembru sprejemali rebalans proračuna in pokazalo se je, da ta vlada ne zna pravilno načrtovati svojih odhodkov. In ta odstopanja smo v tem proračunu tudi Dotaknila bi se še tudi covid dodatkov, ki so jih prejemali zaposleni v javnem sektorju. Resnično, tako nepregledno in neučinkovito, kot so se ti dodatki delili, je res zaskrbljujoče. Jaz upam, da se je ta vlada vsaj nekaj naučila, da tega ne bo več počela oziroma vsaj slišali smo. Zdravniki in strežnice imajo povsem enako življenje in življenje teh zaposlenih je enako. enako. Sploh mi ne gre v račun, da so nekateri dobili 8 tisoč dodatkov, strežnice pa zgolj nekaj evrov, pa tudi vso ostalo osebje na nižjem nivoju. Tukaj je res vprašanje in ljudje so se, ti, ki so delali, upravičeno spraševali, ali gre za drugorazredne zaposlene. To nas res zelo skrbi. Ob tem ne smemo spregledati, sem na začetku pozabila povedati, da je ta vlada prevzela 225 milijonov presežka, ki ga je zapravila, sploh ne vem v kolikšnem kratkem času oziroma že kar v prvih treh mesecih. In to je zaskrbljujoče.

povečal se je dolg državljank in državljanov na nekaj čez 20 tisoč na enega državljana, res so ti podatki zaskrbljujoči. Zaključni račun proračuna izkazuje tudi črpanje evropskih sredstev, ki je bilo res katastrofalno, kajti v preteklih letih smo bili deležni s strani sedanje koalicije, kako ne znamo črpati evropskih sredstev, kaj se dogaja z tem, ampak, zaključni račun proračuna jasno izkazuje, da je bilo planiranih 941 milijonov črpanja evropskih sredstev, porabljenih je bilo 720 milijonov, milijonov, razlika je pa v 216 milijonih ali skoraj četrtina teh planiranih sredstev. Res, da se je dolg državnega proračuna v lanskem letu izjemno, izjemno povečal. Znaša že skoraj 74 % bruto domačega proizvoda res nas lahko pošteno skrbi, kaj bo v prihodnjih letih. Absolutno kakršnegakoli soglasja ali legitimacije temu zaključnemu računu ni moč podati, zato bom tudi glasovala proti temu zaključnemu računu. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Želite besedo? Ne, ne želi besede.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 Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Prijave potekajo. Imamo enega prijavljenega. Besedo ima Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospodpodpredsednik. V razpravi o zaključnem računu za leto 2020 bi se želel orientirati še na dve zadevi, ki se mi kažeta kot silno pomembni, ena je nenehno ropotanje o netransparentosti porabe sredstev, druga pa je že popolnoma neženirano, da ne rečem neokusno, hvaljenje o proračunskem presežku, ki je bil ustvarjen v letu 2019. Gospe in gospodje, kot predsednik Obora za finance sem bil tudi v letu 2020 zadolžen za to, da je delovno telo spremljalo način, na katerega je Vlada v izrednih razmerah oziroma izrednih okoliščinah porabljala proračunski denar. Mi smo imeli tudi

Takrat je Vlada pripravila zelo temeljita poročila o prerazporejanju pravic porabe znotraj proračunskih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih. Ta zadeva je bila opredeljena najprej časovno, potem pa tudi vrednostno. Prejeli smo dve zelo obsežni poročili, in sicer za obdobje od 1. julija do 31. avgusta 2020, kjer je bilo opravljenih za 697 milijonov evrov prerazporeditev,

Skupaj torej v treh mesecih za dobrih 862 milijonov evrov po predlagateljih finančnih načrtov in pa iz naslova dodatnega zadolževanja. Vse skupaj opremljeno s sklepi Vlade in z dokumentacijo, ki je sicer zelo zahtevna za pregled, toda z dokumentacijo, iz katere je popolnoma razvidno, kdo je proračunski uporabnik, kateri je konto oziroma proračunska postavka, kateri konto, kateri podprogram, še celo šifra v načrtu razvojnih programov, od koga h komu za 862 milijonov evrov. Potem pa smo imeli sejo Odbora za finance. In veste, kaj se je zgodilo? Razprave o tem poročilu sploh ni bilo. Vsi tisti, ki dane vpijejo, kako je bilo netransparentno, so imeli možnost za vsako proračunsko postavko vprašati, zakaj se je to zgodilo in zakaj je bilo tistemu drugemu uporabniku namenjeno. Pa so bili vsi ves čas tiho. Danes pa poslušam, kako je vse skupaj netransparentno. To je popolnoma neresno. Druga stvar. Kar se tiče tistega slavnega presežka v proračunu 2019 234 milijonov evrov. Investicijski transferji občinam so bili v letu 2019 nižji za 105 milijonov od načrtovanih. Splošna proračunska rezervacija je bila neizkoriščena v višini 45 milijonov evrov, saj tudi ni bilo potrebe, da bi bila izkoriščena, ker ni bilo nobenih izrednih razmer, in sofinanciranje pokojninske blagajne je bilo nižje za 40 milijonov. Zakaj? Zaradi tega ker je bilo dovolj vplačil zaradi stanja gospodarskih subjektov. Če to vse skupaj seštejemo, 105 plus 45 plus 40, je to 190 milijonov na 234 milijonov plusa. In če je to kaj, s čimer se velja hvaliti, dobro, naj bo, ampak ta zadeva, se pravi plus v zaključnem računu proračuna za leto 2019 je bil storjen zaradi tega, ker niso bili izvrševani transferji občinam, ker ni bilo treba sofinancirati pokojninske blagajne in ker ni bilotreba uporabljati proračunske rezervacije. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Zaključujem razpravo o predlogu zaključnega računa. O predlogu zaključnega računa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, 25. novembra 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo državnemu

Spoštovani! Dovolite mi, da vam predstavim Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje od 2020 do 2022, s tem povezano oceno Fiskalnega sveta in mnenje Vlade Republike Slovenije na to oceno. Za zagotovitev ustreznega obsega sredstev za ukrepe za lajšanje posledic covida-19 in dodatne ukrepe za nujno podporo začetnemu okrevanju Vlada predlaga ponovno spremembo veljavnega odloka v delu, ki se nanaša na leto 2021. S predlaganimi spremembami se bo za leto 2021 dovoljena zgornja meja izdatkov

evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 7,9 % BDP. S tem se bo omogočilo nadaljnje nemoteno financiranje vseh ukrepov po covid-19 zakonodaji in dodatnih ukrepov za nujno podporo začetnemu okrevanju. Pri tem bi želela poudariti, da se v letošnjem letu pomembno povečujejo državne investicije. Na ravni sektorja države v letu 2021 ocenjujemo rast investicij v višini 38 % glede na leto 2020. Glede na leto 2019 se bodo investicije države v letu 2021 povečale za 44 %. Na pomembnost investicij v izdatkih države pa kaže tudi podatek, da bi primanjkljaj sektorja države brez upoštevanja izdatkov za investicije v letu 2021 znašal 2,1 % BDP, primanjkljaj državnega proračuna pa bi brez upoštevanja odhodkov za investicije in investicijske transferje v letu 2021 znašal 4,6 odstotke BDP. O predlogu okvira je svojo oceno podal tudi Fiskalni svet. V njej ugotavlja, da se s predlagano spremembo odloka omogoča dodatna spodbujevalna fiskalna politika kljub izboljšanim makroekonomskim razmeram. Fiskalni svet v oceni izpostavlja tudi neustrezno in netransparentno načrtovanje fiskalne politike, saj predloga odloka ne spremlja rebalans državnega proračuna. Opozarja še na nerealistično načrtovanje porabe javnih sredstev, vključno s porabo sredstev za investicije. Kot odziv bi želela izpostaviti, da je zaradi izjemnih okoliščin in splošne odstopne klavzule dovoljeno začasno odstopanje od fiskalnih pravil. Zaradi visokih negotovosti Evropska komisija podaja samo kvalitativne ocene fiskalnih položajev posameznih držav, Slovenija pa pri tem ni posebej izpostavljena kot problematična država. Glede očitkov o netransparentnem vodenju fiskalne politike je treba izpostaviti, da je bilo v državnem proračunu za leto 2021, sprejetem novembra 2020, za ukrepe za obvladovanje epidemije namenjenih 774 milijonov evrov, a je bilo zaradi bistveno širšega obsega in daljšega trajanja epidemije potrebno dodatno ukrepanje. Do konca leta tako za te namene načrtujemo do 2,8 milijarde evrov izplačil iz državnega proračuna. Glede transparentnosti naj povem, da se izdatki za namene covida-19 v proračunu beležijo v ločenem podprogramu po posameznem ukrepu oziroma členu zakona, predlagateljih finančnih načrtov, ekonomskem namenu in viru sredstev. Prav tako podatke redno mesečno objavljamo na spletni strani Ministrstva za finance, s čimer zagotavljamo popolno preglednost in sledljivost vseh razporeditev v okviru državnega proračuna. Pomembno je tudi, da se sme razlika sredstev med sprejetim proračunom in obsegom dopustnih izdatkov za državni proračun, ki je določen v veljavnem odloku, porabiti izključno za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo covida-19, s čimer je z zakonom določena ureditev enakovredna institutu rebalansa proračuna države. Glede nerealističnega načrtovanja porabe javnih sredstev, vključno s porabo sredstev za investicije, pa želim pojasniti, da so izdatki za ukrepe covida-19 ocenjeni na podlagi veljavnih ukrepov in tekoče realizacije. Hkrati veljavna ureditev načrtovanja investicij zahteva, da neposredni proračunski uporabnik lahko da javno naročilo za celotno vrednost projekta ali ukrepa le takrat, ko ima zanje planirane pravice porabe v sprejetih proračunih. Spoštovani poslanci! Trajanje epidemije in poslabšanje stanja v gospodarstvu med epidemijo covida-19 v letu 2021 zahtevajo nadaljevanje ukrepov za spopadanje z epidemijo, hkrati hkrati pa spodbujevalno fiskalno politiko v luči okrevanja. Zato je pomembno, da se ne spreminja dinamika investicij. Predlog odloka je pripravljen na tej osnovi, zato predlagam, da ga sprejmete. Hvala. Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Izvolite. ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 39. seji 3. novembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. Državnemu zboru ga je v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. K predlogu odloka ni bilo vloženih amandmajev. Minister za finance je predstavil vsebinske spremembe predloga odloka in vzroke zanje, ob upoštevanju, da še vedno obstajajo izjemne okoliščine, ki bodo veljale tudi v letu 2022. Posledica tega so povečani izdatki za covid ukrepe in tudi ukrepe za pomoč gospodarstvu. V nadaljevanju je predstavil nekatere makroekonomske kazalce ter vlogo investicij kot enega glavnih vzvodov za odpornost in okrevanje. Zakonodajno-pravna služba na predlog odloka ni imela pripomb. Predsednik Fiskalnega sveta je opozoril, da je sprememba okvira netransparentna, saj ni ustreznih spremljajočih proračunskih dokumentov, zato obstaja negotovost in so ocene Fiskalnega sveta le indikativne. Menil je, da so projekcije odhodkov nerealne. Opozoril je tudi na visoko investicijsko porabo. Omenil je tudi, da gre za prepogosto spreminjanje odloka, ki naj bi bil sicer srednjeročna podlaga za načrtovanje. Fiskalni svet tako ugotavlja, da je fiskalna politika usmerjena v večanje odpornosti gospodarstva, da pa gre za izrazito poslabšanje javnofinančne situacije ter da obstajajo velika tveganja zaradi negotovosti bodočega financiranja, ki je trenutno sicer ugodno. Direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj je povedala, da je v odloku upoštevana jesenska napoved, ki je tudi podlaga za proračunske dokumente. Napovedana gospodarska rast za leto 2021 je 6-odstotna, kar pomeni, da je bil padec rasti manjši od načrtovanega, saj se je gospodarstvo že prilagodilo nastali situaciji. Zelo natančno je predstavila tudi strukturo rasti ter podatke o izvozu, o zasebni potrošnji, o investicijah ter o razmerah na trgu dela. V zvezi s tveganji je dejala, da so še naprej povezana s covid krizo, ter ob tem izpostavila probleme v storitvenih dejavnostih ter v predelovalni industriji. V razpravi so članice in člani odbora izpostavili predvsem zgornjo mejo izdatkov in večkratne spremembe predloga odloka ter opozorili, da so ti dvigi netransparentni. Menili so, da bi bil za leto 2021 potreben rebalans proračuna. Opozorili so tudi na povečanje primanjkljaja tudi brez covid ukrepov ter na povečanje javnega dolga Slovenije. Nasprotno so drugi članice in člani odbora menili, da je predlagana sprememba odloka v skladu s 148. členom Ustave, saj veljajo izjemne okoliščine, da so ukrepi pravi, ter opozorili, da sta bila po zadnjih sprejetih po zadnjih sprejetih spremembah odloka dodatno sprejeta še dva zakona v zvezi s covid ukrepi. Hkrati so opozorili, da je v Sloveniji gospodarska rast visoka in da se število brezposelnih zmanjšuje. Opozorili so tudi na dejstvo, da se je od prvega sprejeta odloka situacija zaradi epidemije zelo spremenila, prav tako pa je bilo omenjeno, da se je v tem obdobju zelo povečalo varčevanje prebivalstva. Minister za finance je med razpravo podal dodatna pojasnila in odgovarjal na zastavljena vprašanja. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga odloka in jih sprejel. Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejel amandmajev, zato Državnemu zboru predlaga, da Predlog odloka o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država

Gospodarska situacija v naši državi je leta 2021 bistveno drugačna od tiste leta 2020. Če smo leta 2020 beležili padec gospodarske aktivnosti, v letošnjem letu na srečo, veseli smo lahko tega, Slovenija beleži relativno visoko gospodarsko rast. Ko pogledamo pa proračune, je pa slika pravzaprav enako slaba lani in letos. Proračunski primanjkljaj je tam nekje okrog 4 milijarde, lani 3,5, letos 4 milijarde in tako se bo nadaljevalo tudi naprej. S tem odlokom, ki ga imamo sedaj pred sabo, želite konec novembra, 25. novembra naj bi o tem odloku glasovali, povečati odhodke proračuna za 670 milijonov evrov dobro poslušajte − 670 milijonov evrov. Skladno z zakonom o izvrševanju proračunov je plačilni rok praktično za vse stvari, ki se plačujejo iz proračuna, 30 dni. Se pravi, da boste vi imeli na voljo dva delovna dneva za to, da zapravite 670 milijonov. Seveda obstaja tudi druga možnost, da ste to že zapravili, pa niste plačali, kar je še slabše. Skratka, neodgovorna finančna politika nas je pripeljala v situacijo, v kateri smo danes. Imamo 4-milijardni primanjkljaj, kljub 6,4 − to je seveda napoved − napovedi gospodarske rasti. Zadolženi smo zgodovinsko visoko. Več kot 40 milijard bo znašal konec leta javnofinančni dolg. Beležite največji strukturni primanjkljaj v Evropi, v evroobmočju. V celi Evropi je pa slabša kot Slovenija samo še Romunija. To je družba, v katero nas je neodgovorno delo vlade pripeljalo v zadnjem letu in pol. Najbolj neodgovorno pa je, da boste, zato uporabljam besedo zapravili, ker ne poveste za kaj, zapravili 670 milijonov, brez da poveste, za kaj. Ne na odboru, ne na seji, ne na današnjem stališču Vlada, Ministrstvo za finance ni povedalo, za kaj bo porabilo teh 670 milijonov. So to plače? So to dodatki za delo v covidnih razmerah? Je to mogoče avion gospoda Tonina? Kaj boste naredili s temi 670 milijoni? Zato vam razlagamo, da bi bilo prav, da Državni zbor sprejme rebalans proračuna za letošnje leto, kjer bi jasno zapisali, 100 milijonov bo za plače, 50 milijonov bo za dodatke, 100 milijonov bo za avion gospoda Tonina, pa jih še vedno ostane nekih 450. Ali se sploh zavedamo, kakšna količina denarja je 670 milijonov? In vi jih boste razfrčkali tako, da sedaj sprejmete »lahko porabimo«. Ampak za kaj bomo to porabili, pa ne briga ne poslancev, ne ljudi, važno, da mi teh 670 milijonov zapravimo. Na takšen način se javnofinančna politika v naši državi ne bi smela voditi: ne lani, ne letos in ne v prihodnjih letih. Zato bomo seveda v SAB glasovali proti takšnemu neracionalnemu in nenormalnemu trošenju države.

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 je bil sprejet aprila 2019. Danes govorimo o njegovi peti spremembi. Vlada tokrat predlaga spremembo odloka v delu, ki se nanaša na leto 2021. Primerjava prvotno sprejetega odloka z današnjimi časi nam pravzaprav slika nekaj, kar je z današnje perspektive popolnoma neverjetno. Za ilustracijo,

Takrat, aprila 2019, je bilo določeno, da bodo v celotnem obdobju od 2020 do 2022 izdatki sektorja država narasli za 7 %. In kar je najpomembnejše, glede na današnje stanje seveda, planirano je bilo, da bodo najpočasneje v celotni strukturi odhodkov sektorja država naraščali izdatki državnega proračuna, in sicer po stopnji 2,4 %. To je pomembno poudariti zato, da lahko dojamemo, kako strahovito se je spremenil svet v tem letu in devetih mesecih od začetka pandemije. Osnovni pogled na obrazložitev predloga za povišanje najvišjega dovoljenega obsega izdatkov v državnem proračunu, ki se nesporno giblje na višini 670 milijonov evrov, je, da je za to pet pet razlogov, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Prav tako na povečanje izdatkov državnega proračuna vpliva tudi obveznost, da država zagotovi sredstva za plačila davka na dodano vrednost pri izvajanju nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje in da država zagotovi obveznost zagotovitve sredstev za nacionalno udeležbo pri programu React-EU. Poleg tega pa je treba omeniti še vlaganje zahtevkov na podlagi sprejetih interventnih zakonov. Pomembno dejstvo pa je tudi, da se nekateri zahtevki do državnega proračuna vlagajo s precejšnjim zamikom. Tako so se zahtevki za plačilo obveznosti iz ukrepov iz leta 2020 prenesli tudi v leto 2021. Aktualno stanje je tako, da imamo načrtovane odhodke v državnem proračunu v letošnjem letu 13 milijard in 468 milijonov. Sedaj obravnavamo spremembo odloka, tako da bi tam najvišji obseg izdatkov povečali za 10 milijonov manj kot 15 milijard. Poslanci Poslanske skupine Desus ocenjujemo, da je ta dvig nekoliko pretiran in da se bo zgodilo podobno, kot se je zgodilo leta 2020, da torej tako visoko načrtovana vrednost odhodkov ne bo v celoti realizirana. Velikega pomena pri tem pa je tudi doseganje načrtovanih prihodkov, kjer so denimo za ilustracijo na dan 21. novembra letošnjega leta prihodki dveh davčnih vrst, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, že presegli načrtovane vrednosti za leto 2021. Skozi to dejstvo se nakazuje pravilnost državne fiskalne politike, ki je bila usmerjena proti dvema ciljema, vzdrževanje likvidnosti in v največjo možno mero ohranjanja podjetij, zaposlenosti in dohodkov. Fiskalna oblast mora prevzeti obveznosti do zaposlenih, da jim izplačuje plače, če delodajalci tega ne morejo. Na ta način se ohranjajo podjetja. Podjetja in vse druge gospodarske subjekte je treba ohraniti ne le v finančnem, marveč tudi v pravnem in proizvodnem smislu, ker se drugače izgubljajo prednosti kolektivne izkušnje, ki so pomembne predvsem z vidika produktivnosti. Treba pa je jasno povedati, z dolgom se financira velik proračunski primanjkljaj, ki je nastal in še nastaja zaradi odpravljanja posledic epidemije. Primanjkljaj je neugoden, ni pa poguben. Kakšne so torej perspektive? To je najbolj odvisno od tega, kako se obnašamo zdaj, ko še traja epidemija. Pri tem ni mogoče zaobiti razprave oziroma natančneje rečeno opozarjanja pred različnimi oblikami tveganj nedoseganja merljivih ali pa vsaj na prvi pogled realnih ciljev. Najbolj tvegana stvar je ne prevzeti tveganja, toda to je kratkovidno. Najbolj tvegano je ne delovati. Poslanci poslanske skupine Desus bomo podprli Predlog odloka o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državna sekretarka, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! V Poslanski skupini nepovezanih poslancev Predloga odloka o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za leti 2020 in 2022 ne bomo podprli. Kar se tiče predloga odloka, najprej velja pojasniti, da je Vlada sprejela spremembe, s katerimi je zgornjo mejo izdatkov državnega proračuna za letos dvignila za malo manj kot 700 milijonov evrov. Tako že drugič letos zvišujemo mejo izdatkov iz odloka. Opozoriti želimo, da so odhodki v veljavnem proračunu, ki ga je Državni zbor potrdil novembra lani, določeni pri 13,47 milijarde evrov. Naknadno je Državni zbor aprila letos z odlokom dovolil proračunsko porabo v višini 14,32 milijarde 14,32 milijarde evrov. Zdaj pa Vlada z novim spremembami odloka predlaga zvišanje te številke na skoraj 15 milijard evrov. Čeprav bo v državnem proračunu za leto 2021 prišlo do velikih odstopanj, saj bo glede na navedeno proračunska poraba za 1,5 milijarde evrov višja od načrtovane, se je Vlada izognila rebalansu. Zakonski in ustavni fiskalni okvir je jasen. Vsi prihodki in izdatki države morajo biti določeni v proračunu. Ker Vlada rebalansa ni pripravila, bo delovala, če že ne nezakonito, pa vsaj neskladno z ustavo in netransparentno, saj zgolj z odločanjem o odloku, brez da bi hkrati z njim odločali o rebalansu, dajemo ministru za finance bianko ček za 1,5 milijarde evrov, ki ga lahko poljubno deli med posamezne resorje. Spoštovani minister oziroma državna sekretarka! Na proračun ne moremo gledati zgolj kot formalni dokument, ker s tem pristanemo na logiko, da se Vladi omogoča dvigovanje proračunske porabe kar z odloki, brez legitimnosti, ki ga daje Državni zbor z odločanjem o proračunu oziroma rebalansu proračuna. Slednja praksa je za nas ravno tako sporna, kot je bilo v upravljanje Vlade z epidemijo covida-19 z odloki o omejevanju gibanja, prepovedi opravljanja storitev, prodajo blaga in ostalimi odloki. V poslanski skupni se zavedamo, da je sprememba zgornje meje izdatkov do določene mere potrebna, ne pa v predlagani višini. Na podlagi dveh sprejetih protikoronskih zakonov v letošnjem letu, in sicer na področju gospodarstva in turizma ter zdravstva, je potreben dvig zgornje meje izdatkov. Po ocenah oba sprejeta zakona vplivata na dvig za slabih 300 milijonov evrov. Vlada pa je mejo dvignila za 700 milijonov evrov. Od tukaj sledi, da za 400 milijonov evrov ni znano zakaj so namenjeni. Vlada je dolžna Državnemu zboru pojasniti porabo oziroma z rebalansom opredeliti, med katere proračunske postavke bo ta denar razdelila. Ker Vlada rebalansa ni pripravila, nimamo odgovora na to, ali bodo ta sredstva porabljena že letos in za katere namene. Na vas in Vlado naslavljamo tudi vprašanje, ali bo del tega zvišanja namenjen tudi za izplačilo tako imenovanih covid dodatkov v javnem sektorju, za katere je že moč trditi, da so Vladi povsem ušli izpod nadzora. Zanje smo do sedaj namenili kar 980 milijonov evrov oziroma 300 milijonov več kot za vsa nadomestila za zaposlene v času na čakanju na delo. je delitev dodatkov Vladi popolnoma ušla iz nadzora, kažejo tudi prve analize Ministrstva za javno upravo, ki so pokazale, da se dodatki niso delili po enakih kriterijih in da so jih prejemali tudi javni uslužbenci, ki okužbam sploh niso bili izpostavljeni. Kot veste, je rekorder prejel 81,125 tisoč evrov bruto covid dodatkov. Zmagovalci v javnem sektorju pa so bili zdravniki; pa ne samo tisti, ki so jih na oddelkih za intenzivno nego in terapijo najbolj zaslužili, temveč tudi preostali. Po skupni masi, recimo, na poklicno skupino pa je nekaj tisoč zdravnikov prejelo le malo manj kot 21 tisoč medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov skupaj. Nanje se je Vlada spomnila tik pred zdajci, ko je postalo jasno, da brez njih ne gre in da množično odhajajo iz bolnišnic na bolje plačana delovna mesta.

Po mnenju Fiskalnega sveta bo občutno zvišanje izdatkov v letu 2021 zastavilo podlago za neustrezno strukturo, strukturno poslabšanje položaja javnih financ tudi v prihodnje. Na osnovi vsega povedanega v Poslanski skupini nepovezanih poslancev predlaganega odloka seveda ne bomo podprli. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Marko Pogačnik. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Pred nami je Predlog odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračuna sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. Negotove razmere in pa nepredvidljiva situacija zahtevajo še naprej spodbujevalno fiskalno politiko. Splošna klavzula odstopa tudi v Evropski uniji kot izjemne okoliščine dovoljuje začasen odstop od fiskalnih pravil. Glavne rešitve predloga odloka so spremembe ciljnih saldov in najvišjega obsega izdatkov sektorja države in pa državnega proračuna. Z odlokom se zvišujejo obseg dopustnih izdatkov, in sicer sektorja za države v višini 500 milijonov evrov in državni proračun v višini 670 milijonov evrov. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da glavnina teh povišanih gre v boj z covidom-19. Država ima tukaj dva glavna cilja: zajeziti širjenje okužb covid-19 in na drugi strani ohranitev delujočega gospodarstva in ohranitev delovnih mest. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je ta boj uspešen. Tudi vidimo v gospodarski rasti, ki je v državi Slovenija ena izmed najvišjih v Evropski uniji, in da imamo v danem trenutku eno tudi izmed najnižjih številk brezposelnih oseb v Evropski uniji. Prepričani smo, da ti dodatni izdatki, ki se pojavljajo, bodo imeli v bližnji prihodnosti pozitivni efekt, pozitivni efekt pa imajo tudi že danes. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do leta 2022 podprli.

Hvala, predsedujoči. S predlagano spremembo se najvišji obseg izdatkov za državni proračun za letošnje leto zvišuje za 670 milijonov evrov. Po zadnjih spremembah odloka, aprila letos, sta bila vložena še dva interventna zakona, ki sta povezana z ukrepi za lajšanje posledic covida-19 in dodatnimi ukrepi za nujno podporo začetnemu okrevanju. Po prvem je maksimalna vrednost ukrepov 250 milijonov, pri tem da je bila realizacija do septembra le 23 milijonov. Pri drugem pa maksimalna vrednost ukrepov 49 milijonov, pri tem pa je bila realizacija do septembra le 4 milijone. Skupaj iz naslova teh dveh zakonov torej maksimalno največ 300 milijonov evrov izdatkov. Glede na to, da Vlada ni pripravila rebalansa, iz katerega bi bilo očitno, kam gre preostanek sredstev v višini 370 milijonov evrov, smo pričakovali, da bo to obrazloženo v predlogu akta. Ne bi se mogli bolj motiti! Obrazložitev razlike do 670 milijonov; torej, za kaj bo država namenila preostalih 370 milijonov, tava v megli kot izgubljeni mornar, je zelo splošna, vse, kar imamo, je pojasnilo Vlade, da se nekateri zahtevki vlagajo z zamikom. Nič konkretnega, nobenih številk, vezanih na ukrepe. Neverjetno, ampak resnično! Dejansko boste naredili še za nekaj 100 milijonov minusa, ne da bi zakonodajno telo, ki je v tej fazi, kar se koalicije in njenih stališč tiče, le slep glasovalni stroj; torej, ne da bi Državni zbor sploh obvestili, kam bo šel denar. Še več! To možnost, da lahko kadarkoli dvignete raven izdatkov, spremembo odloka, ste si ravnokar spet izglasovali v novem Zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023. Na to vas je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Ta je v svojem mnenju opozorila, da bi bilo to, katera sredstva se bodo uporabila in za kakšen namen, treba pojasniti v razmerju do proračuna; torej pravnega akta, ki ga sprejme Državni zbor. Proračun je finančni načrt države, v katerem so cilji fiskalne politike, razvojni cilji, prednostna področja ter politične in strateške prednostne naloge Vlade, s tem pa ima poseben pomen za demokratično upravljanje javnih zadev na najvišji ravni. Predlagana ureditev kaže na potencialno kršitev načela delitve oblasti in povsem v pristojnosti Državnega zbora je, da sprejema državni proračun. Vaš kimajoči koalicijski glasovalni stroj je tako rešitev seveda potrdil, kar pa pomeni, da lahko naslednjič spet dvignete raven izdatkov, brez da bi Državnemu zboru obrazložili, za kaj se bodo sredstva namenila. Glede na to, da pričakujemo nov PKP zakon, pa nam je že precej jasno, da bo ta dvig izdatkov namenjen deljenju predvolilnih sladkarij, bombončkov. Spremembi odloka bomo v LMŠ seveda nasprotovali zaradi popolne netransparentnosti v procesu njegove obravnave. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Kot smo že povedali ob obravnavi predlogov proračuna so Vladi ušle iz rok vse vajeti, tudi nadzor nad javnimi financami. Okviri za pripravo proračunov delujejo tako, da z njimi najprej omejimo največjo še dovoljeno skupno porabo, nato pa se sprejema proračun in njegovi razredi. Že večkrat smo opozorili, da Vlada krši to pravilo od svojega prvega dne. Sklicuje se na izjemno situacijo tako, da stalno postavlja parlament pred izvršena dejstva. Sama prerazporeja sredstva prek omejitev, nato pa to sporoča parlamentu in ga prosi, naj znova spremeni okvire. Vladi je v manj kot dveh letih povsem prešlo v navado, da preseže vse okvire in da realizacija njenih načrtov močno odstopa od proračunskih planov. Za lansko leto je Vlada proti koncu leta vsaj predlagala rebalans proračuna, četudi se pri porabi ni držala njenih omejitev. Letos pa je Vlada že sama priznala, da je že do vložitve proračunskih dokumentov v Državni zbor, torej do oktobra, porabila za milijardo in pol več, kot ji je dovoljeval proračun. Kljub temu ne predlaga nobenega rebalansa. Namesto tega pred nas prihaja s predlogom odloka, s katerim bi dovoljeno porabo proračuna zvišala še za 670 milijonov evrov. Pri tem vsem si je Vlada s sprejemom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije dala potrditi pooblastilo, da vsa ta sredstva razporeja mimo proračuna; povedano drugače, Vlado pri trošenju omejuje le še ta odlok, pa tudi pri preseganju njenih okvirov Vlada ni imela prav nobenih pomislekov, brez vsakršne vesti in jih je prekoračila. Potem ko je dobila bianco čeke za prihodnja leta, ga vladajoča koalicija podpisuje še letos in to na podlago ene milijarde in pol presežene dovoljene porabe, za drugo milijardo zaostanka pri črpanju evropskih sredstev, rekordne rasti dolga in cele vrste novih stroškov, ki niso povezani z bojem z epidemijo, temveč bodo trajno obremenili še vrsto proračunov. Vse to – prav tako okoliščine, v katerih Vlada znova terja, da porabi več, kot se je to zavezala še kak mesec dni nazaj. Spoštovani, taka pooblastila Vladi kršijo bistveno načelo ustavne ureditve, v kateri o proračunskih okvirih odloča Državni zbor. Pooblastila, ki jih Vlada zahteva, pomenijo, da vloga parlamenta nima več nobenega smisla, še zlasti, če se sam odreka svoji ustavni vlogi. Pričakovali smo namreč, da bo Vlada za letošnje leto pripravila transparenten rebalans, žal pa ostaja zvesta svojemu avtokratskemu stilu vladanja, ki od Državnega zbora pričakuje le pooblastila, pohvale in aplavze, za kritične glasove pa v teh pričakovanjih ni prostora. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo podpreti predloga tega odloka. Hvala. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Luka Mesec. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav! Tudi v Levici ne moremo podpreti spremembe odloka o proračunu za leto 2021 iz podobnih razlogov, kot so jih navajali moji predhodniki. Kot prvo bi rad spomnil, da smo pravkar zaključili z obravnavo zaključnega računa za leto 2020, kjer je bila temeljna ugotovitev, da je država pod Janševo vlado v tem letu ustvarila rekordni primanjkljaj v znesku 3 milijarde in pol. V letu 2021 je stvar še hujša. Od prvotnega proračunskega načrta Vlada odstopa že za 4 milijarde in pol. Se pravi v dveh letih je pridelala 8 milijard primanjkljajev. In kar je tukaj najhujše, za teh 670 milijonov evrov, ki ste si jih rezervirali s spremembo tega odloka, niti ne vemo, kam bodo šli. Tega denarja niste umestili v proračun, niste pripravili rebalansa; niste se potrudili, da bi parlamentu ali pa javnosti povedali, za katere namene ga rabite; niste se potrudili niti toliko, da bi to pojasnili v obrazložitvah o spremembi odloka. Vse, kar vemo, je, da denar ne bo šel za to, za kar pravite. V obrazložitvah namreč piše, da se bo teh 670 milijonov porabilo za financiranje Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva in za deveti protikoronski zakon, kar pa ni res. To ste povedali sami, ko ste v finančnih učinkih v teh dveh zakonih napisali, da sta ocenjena na 299 milijonov evrov. Se pravi, ta dva zakona skupaj odtehtata po ocenah iste vlade, ki je pripravila spremembo tega odloka, manj kot polovico teh 670 milijonov. Fiskalni svet pa pravi, da je še hujše. Za oba zakona skupaj, zaradi katerih naj bi spreminjali ta odlok, da rabite dodatnih 670 milijonov, je bila realizacija do konca septembra zgolj 44 milijonov evrov. Se pravi, nad 670 milijoni evrov visi velika uganka. Za kaj točno jih država rabi? Za kaj točno jih bo Vlada porabila? Mogoče za tisti avion, ki ga je šel minister Tonin iskat v Italijo; mogoče za dodatke v javnem sektorju, ki so nas do konca septembra letos stali že 900 milijonov evrov; mogoče za predvolilna darila. Ne vemo. Vi pa se niste potrudili toliko, da bi nam ali pa vsaj javnosti, če že parlament in demokratične institucije prezirate, povedali, za kaj boste porabili 670 milijonov evrov denarja. Vemo pa naslednje, da je to protiustavno in protizakonito. V prvem odstavku 148. člena Ustave namreč jasno piše, »vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v proračunih države«. Vi to že drugo leto zapored kršite. In četrti odstavek 2. člena Zakona o javnih financah pove enako, »v proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadejo državi oziroma občini, ter izdatki države oziroma občine za posamezne namene«. Teh 670 milijonov torej direktno krši Zakon o javnih financah in Ustavo Republike Slovenije. Vemo tudi to, da teh 670 milijonov evrov krši vsa demokratična pravila igre, zapisana v ustavo. Vlada je dolžna svojo porabo utemeljevati skozi proračun, ki mora biti predstavljen Državnemu zboru in tam povedano, zakaj se bo denar porabil. Vi tega niste naredili. In nenazadnje, kar vemo, je, da Janševa vlada zopet izvaja fiskalno politiko, kakršno je že v prejšnjih dveh vladah. Med letom 2005 in 2008 ste z ekspanzivno politiko pregreli gospodarstvo, namesto da bi takrat ustvarili nekaj presežkov, ste zniževali davke predvsem za kapital in bogate. Ko je udarila kriza, pa ste z drugo vlado leta 2020 račun izstavili revnim. ZUJF – Zakon o uravnoteženju javnih financ –, ki je potegnil državo v drugo recesijo, je za 320 milijonov evrov oskubil seveda predvsem tiste, ki z ustvarjanjem krize niso imeli nič ali pa najmanj. Pred nami se zgrinjajo podobni črni oblaki. Leta 2020, 2021 in 2022 boste na veliko zapravljali, leta 2023 pa že napovedujete v lastnem proračunu, ki ste ga predlagali in je bil sprejet prejšnji teden, da bi prišparali vsaj 580 milijonov evrov, za kar Fiskalni svet pravi, da tega ni mogoče doseči, če ne boste posegali v plače in pokojnine, kar je pa seveda nesprejemljivo. In zato takih vragolij ne moremo podpreti.